Шановні колеги, в залізареєструвалося 332 народних депутати України. І ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую відкритим. Нагадую, що наш шановний спікер Голова Верховної Ради АндрійПарубій сьогодні знаходиться з відрядженням на Донбасі. І разом з Головою Парламентської асамблеї НАТО вони відвідають в тому числі і Широкине. перший візит Голови Парламентської асамблеї НАТО на Донбас, така серйозна дуже підтримка України з боку Парламентської асамблеї в захисті нашої територіальної цілісності і суверенітету. Шановні колеги, сьогодні відзначається День української писемності та мови, а також Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Давайте привітаємо всіх: і вчителів української мови, і всіх наших шановних працівників культури, майстрів мистецтва з їх днем. (Оплески) А також я хочу звернутися до всіх слухачів, глядачів телеканалу "Рада" та і народних депутатів України, що традиційно в цей день відбувається диктант національної єдності, він буде транслюватися об 11 годині Національним радіо. Всі народні депутати України можуть взяти в ньому участь і показати так, що ми також пишемо грамотно українською мовою. 11 година, можна тут вставити навушники і писати диктант, ідея чудова. В пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром БорисовичемГройсманом. Я прошу привітати шановний український український уряд, колеги. (Оплески) І традиційно у нас в п'ятницю "година запитань до Уряду". Але до президії надійшла заява від двох фракцій депутатських груп. І вони готові замінити – це "Опозиційний блок" і група "Відродження", – і наші колеги готові замінити на заяву. Прошу, будь ласка. Шановні громадяни України, цей виступ у першу чергу я присвячую саме для вас, для інформування вас відносно тих подій, які відбулися нещодавно. Зокрема, 7 листопада цього року Конституційний Суд України, на мій погляд та на погляд моїх колег, які долучилися до підписання конституційного подання, виніс неправосудне рішення. Нами з колегами під час прийняття у 2014 році, багатьма депутатами, які становлять чинну коаліцію, Закону України про запобігання фінансової катастрофи, а по суті закону, який просто скасовує ті соціальні пільги, які були гарантовані державою і закріплені Конституцією, ми звернулися до Конституційного Суду, фракція "Опозиційний блок", для того, щоб встановити справедливість, для того, щоб зупинити чинну владу і скасувати ті антисоціальні положення, які, зокрема, стосуються державної допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Але що ми маємо натомість? 7 листопада Конституційний Суд розчерком пера прийняв рішення, в якому відмовив у задоволенні конституційного нашого подання, мотивуючи це тим, що ніякі гарантії, ніякі законні дії не були допущені. Справа у тім, що відповідно до статті 22 Конституції України конституційні права та свободи, визначені Конституцією, не є вичерпними, і вони не можуть бути скасовані. І при прийнятті нових законів та внесенні змін до існуючих законів не допускається звуження обсягу та змісту конституційних прав та свобод. Конституційний Суд зауважив, що нібито у статті 46 Конституції України не передбачено такого виду соціального захисту як державне забезпечення при народженні дитини та соціальних виплат по досягненню дитиною 3-річного віку. Тому ми вважаємо це блюзнірством, це цинічним рішенням. І відповідно, коли відбудеться зміна влади і наша партія прийде до цієї влади, звичайно, ми будемо миритися з цим рішенням, але ми приймемо рішення, які повернуть соціальні стандарти населення до того рівня, в якому вони були в 2013 році, хто б там що не говорив. Тому ми вважаємо це кричущим випадком,плевком саме українському народу. І це є свідченням того, як чинна влада турбується про інтереси простих українських громадян, оскільки Конституційний Суд є уособленням цієї влади. Також натомість фракція "Опозиційний блок" наголошує на тому, що ми готові голосувати в повному складі за ту постанову, яку вносили на цьому пленарному тижні щодо передачі в комітет для розгляду проекту Постанови про запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ. Тому закликаємо бути… ГОЛОВУЮЧИЙ. … не популістами, а вдаватися до реальних кроків, спрямованих на реальний захист інтересів громадян. Дякую. я перепрошую, до президії надійшла ще одна заява від двох депутатських фракцій – це "Батьківщина" і Радикальна партія. І готовність є колег замінити на заяву. Будь ласка, 3 хвилини. Олег Ляшка, Радикальна партія. Я звертаюсь до Прем'єр-міністраГройсмана. Місто Павлоград – 108 тисяч жителів без тепла, без газу. МістоСєвєродонецьк – 106 тисяч жителів без тепла, без газу. Місто Сміла – 68 тисяч жителів без тепла, без газу. Місто Кропивницький – 226 тисяч жителів без тепла, без газу. Місто Кривий Ріг – 634 тисячі жителів без тепла, без газу. Місто Шепетівка – 42 тисячі жителів без тепла, без газу. Сьогодні, ви бачили, морози, вчора вночі теж були морози. Оці всі сотні тисяч жителів України заручники,заручники грабіжницької політики "Нафтогазу" і вашої влади. Це називається чистої води тероризм. Коли ви житлові будинки, людей у квартирах, лікарні, школи, дитячі садки тримаєте без тепла в морози, без газу, тому що "Нафтогаз" вимагає від них передоплати 50 відсотків за газ і погашення заборгованості за попередньо використаний газ. Де місцевим бюджетам взяти гроші на те, щоб вам дати 50 відсотків предоплати? Більше того, я вам скажу, ми порахували. Загальна заборгованість оцих усіх міст за газ менша ніж сума премій, яку собі виплативКоболєв і компанія. Вони собі 45 мільйонів євро премії виплатили і вивели вже, один – мамі в Америку, інший – жінці в Ліхтенштейн. А мільйони українських громадян повинні сидіти без газу, без тепла, їхні діти повинні хворіти, люди у лікарнях сплять під трьома одіялами для того, щоб їм виплачували мільйонні премії Я вимагаю від вас як від Прем'єр-міністра, від уряду негайно дати команду включити газ по всій Україні, жителям і цих міст, і всіх інших населених пунктів, які сидять без газу, і припинити цей газовий тероризм проти українських громадян. Скасуйте всі рішення про нарахування космічних премій. Поверніть ці премії, які вони отримали незаконно, поверніть назад до бюджету. Чому українці з власної кишені повинні виплачувати космічні космічні зарплати і премії, платити несправедливу ціну за газ і при цьому ще й сидіти без тепла в квартирах? У тому ж Павлограді 80 відсотків людей заплатили за газ. Чому вони мають відповідати за те, що уряд не заплатив різницю в тарифах? Припиніть цей тероризм проти українських громадян. Ми пропонуємо абсолютно чіткій план зниження цін на газ, який дасть можливість забезпечити газом кожну українську сім'ю і кожну оселю. І головне – це збільшення доходів українців, збільшення зарплат, щоб люди не були заручниками цієї грабіжницької політики влади. завершилися у нас виступи від фракцій, які брали перерву і замінили на заяву. І ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду". Регламент сьогоднішньої нашої роботи: від Кабінету Міністрів України у нас буде презентувати виступ міністр культури України ЄвгенНищук. Я хочу звернутися до нашого колеги пана Мельничука. Все-таки не демонструвати тут вибірковість і дати можливість пану міністру виступити з трибуни. Не так часто у нас тут запрошений міністр культури. Тим більше, враховуючи, що сьогодні відзначається День української писемності та мови. (Оплески) Давайте, будь ласка, шанувати як народні депутати України цю дуже важливу дату. І зараз 3 хвилини спочатку для відповіді надається на питання, яке тут було поставлене щодо газу шановному Прем'єр-міністру України. А потім ми на трибуні Доброго дня, шановні колеги народні депутати, шановна Ірина Володимирівна! Я теж стурбований тим, що в деяких містах України затримується початок опалювального сезону.

І хочу сказати, що це була відповідальність ні Прем'єр-міністра, ні Президента, ні парламенту, а конкретного міського голови, який має після завершення опалювального сезону готуватись до нового опалювального сезону: підготувати систему, закупити газ і запустити тепло – це його відповідальність. Ми в рамках децентралізації передали 4 мільярди доларів до місцевих бюджетів. І я вважаю, що цих коштів сьогодні є достатньо для того, щоби вчасно провести підготовку, погасити борги минулих років і розпочати новий опалювальний сезон. Я наголошую на цьому, що це саме відповідальність місцевих органів влади. Тепер, уряд в рамках регуляції 5 жовтня прийняв рішення про початок опалювального сезону, там все передбачено щодо забезпечення. Але там немає жодного слова про передплату за газ, мова йде тільки за те, щоби довести рівень минулого періоду до 90 відсотків оплат. Люди чесно розраховуються зтеплокомуненерго за свої послуги. Все те, що потрібно, компенсують субсидії. Я розумію, що, якщо ми додаємо ці дві цифри, має бути 100 відсотків. Але, на превеликий жаль, деякі міські голови дозволяють собі нехтувати інтересами сотень тисяч людей і потім кивати головою на уряд. І я вважаю, що це є несправедливо і в цьому потрібно розібратись. Тепер, місто Павлоград. Я вчора розмовляв з мером, Олег Валерійович, ви знаєте про це. Ми говорили, він каже: "Мені не вистачає 13 мільйонів, щоби погасити заборгованість минулого періоду". Сьогодні вони приймуть рішення про гарантії міської ради, сьогодні вони приймуть рішення надзвичайної комісії про запуск тепла, і тепло запустять. Але це робить не Прем'єр-міністр. Запаси газу сьогодні є достатні для того, щоб їх придбати. І наступне. Я категорично не згоден з політикою "Нафтогазу" щодо надмірних премій, надмірних заробітних плат. Вони сьогодні працюють по контракту, який бувзаключений і сьогодні діє, як керівники. І у мене є багато претензій до управління компанією НАК "Нафтогаз України". І я це говорив не один раз, і хочу ще раз підтвердити. Тому уряд прийняв рішення обмежити фантастичні їхні виплати. І ще одна річ. Я категорично проти – там, де вони викручують руки як незалежна державна компанія, там, де є абсолютно нормальна ситуація щодо оплати за відповідний газ. В цьому питанні теж треба наводити порядок, і ми його наведемо. А зараз я наголошую на тому, що там, де є загроза надзвичайних ситуацій, нехай запускають тепло, але за умови, що вони заплатять борги, які накопичили і які взяли у людей гроші, а чомусь не заплатили. Куди ці гроші йдуть? Ідуть в те, щоб гріти повітря? Чи йдуть в якісь інші речі, які для нас невідомі. От тут є питання.

Там є проблема. Тому є проблема і в цьому питанні, є проблема і в управлінні чи надмірних виплат самого "Нафтогазу". Але уряд це питання обмежив. Дякую за ваше запитання. Дякуємо, шановний Прем'єр-міністре. Я згадувала прізвище депутата, який стоїть на трибуні. Слово для репліки, будь ласка. І переходимо до виступу шановного міністра культури. Будь ласка, пане Мельничук. Картку треба вставити. Будь ласка, ввімкніть мікрофон на трибуні, я звертаюсь до секретаріату. Прошу. Я поважаю українську мову, я поважаю українських жінок, я поважаю тих нібито чоловіків, які дбають про українських жінок, які хочуть, щоб вони виступали. Але в мене є питання теж доНищука. Чому співпрацює його міністерство із проросійською групою СКМ? Це не та СКМ Ахметова, а СКМ – це Соціалістичний конгрес молоді, який проросійський, який фінансується з Росії. Оце в мене запитання. Чому неправдиві кінематограф, який йде, випускається, він неправдиві факти про війну розповсюджує? Чому правдиву історію не показують? Тому у мене дуже багато запитань до міністра. будь ласка, виступайте, я поважаю свою мову рідну і завжди боровся за її… шановний міністре, запрошуємо вас до вашого виступу, до трибуни і очікуємо виступу. Колеги, 15 хвилин надається міністру культури для виступу і потім ми переходимо на запитання від груп, фракцій і депутатів. Прошу. Дуже дякую. Я обов'язково відповім на ці запитання, мабуть, після головного виступу, тому що ніколи я не співпрацюю точно з російськими елементами, кому-кому, а мене закинути це годі. Якщо ми говоримо про кіно, то тут також в кінці мого виступу буде конкретне підтвердження цьому. дякую, почну із свого виступу. Шановна пані головуюча, шановна президія, шановний Прем'єр-міністр і народні депутати, колеги, запрошені, дорогий український народе! Справді, я також хочу привітати усіх з Днем української мови та української писемності, а також нашим професійним святом – Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Я радий вітати з цим святом усіх, хто задає ритм культурному життю нашої країни. Державні службовці, які формують та реалізують політику у сфері культури, креативні підприємці, освітяни, дизайнери, книговидавці, працівники сфери кіно та моди, бібліотекарі, музейники, майстри народного мистецтва, саме ви своєю діяльністю створюєте умови, що дають змогу українцям розвиватися, реалізувати творчі прагнення та любов до мистецтва, саме ви працюєте на ментальній, передовій України. Бажаю нам усім наснаги у тендітній роботі з вишуканими матеріями культури. А це емоція, це смак, це настрій і, зрештою, людська душа. Проте для цього потрібні важливі рішення уряду та Верховної Ради. Щодо уряду, то позавчора були підтримані багато ініціатив Міністерства культури, які потребували негайного вирішення це, зокрема, повернути фінансування єдиного в Україні хореографічного училища за рахунок коштів державного бюджету України. І я прошу народних депутатів підтримати нашу ініціативу, зокрема, виключити з Додатку 10 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" фінансування училища з місцевого бюджету. Оскільки це, чесно кажучи, створює загрозу знищення єдиного в Україні Центру розвитку балетного мистецтва. Відновлено соціальну справедливість та враховано пропозиції профспілок щодо підвищення оплати праці для музейних працівників та педагогічних працівників загальноосвітніх програм в спеціалізованих мистецьких школах-інтернатах. В рамках проведеної величезної роботи Українського інституту книги, затверджено перелік книжок, рекомендованих для поповнення фондів публічних бібліотек. Надзвичайно вдячний Верховній Раді за внесені цього літа зміни до Закону України "Про культуру" в частині визначення терміну "креативні індустрії". Це дає нам можливість працювати над створенням умов для розкриття креативного потенціалу наших людей та виконувати Угоду про асоціацію з ЄС. В цьому контексті не можу не похвалитися Другим міжнародним форумом "Креативна Україна", який триває вчора і сьогодні в Києві. Який вже став потужною платформою для політичного та експертного обговорення питань розвитку культурних і креативних індустрій, багатьох стейкхолдерів та проведення бізнес-консультацій. Презентуючи сьогодні у Верховній Раді України здобутки культурної політики, хочу представити один з її дуже ефективних компонентів – креативність,креативність як рушій розвитку суспільства. В цьому контексті пропоную вийти за горизонт типових уявлень про можливості культури та сфокусувати увагу на концепті креативного життя. Нам слід змінити своє ставлення і переосмислити ті речі, які здаються абсолютно зрозумілими, традиційними, сформованими в той чи інший спосіб. Хочу процитувати Пабло Пікассо: "Вивчайте правила як професор, щоб вміти порушувати їх як митець". Креативність – це є порушення існуючих правил і звичок. І, дійсно, креативність – це можливість самореалізації, це вивільнення творчого потенціалу і, зрештою, перетворення його в конкретні економічні здобутки і переваги. Це інструмент для пошуку інноваційних рішень, творення спільного майбутнього, ефективного використання усього розмаїття, надбань та ресурсів нації. Джерелом креативності є нові навички та знання. Тому, починаючи з 17-го року, одним з пріоритетів уряду є оновлення змісту та умов надання мистецької освіти. Українська мистецька освіта – це та сфера, якій може позаздрити увесь світ. І я дякую народним депутатам за визначення мистецької освіти як окремого спеціалізованого напряму в останній редакції Закону України "Про освіту". Саме тому на його виконання та збереження міжнародного лідерства нашої початкової мистецької освіти були розроблені освітні програми для мистецьких шкіл. Затверджені положення про мистецьку школу, порядок навчання в асистентурі-стажуванні та здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. В рамках реформи децентралізації та для підвищення спроможності громад спільно з Ґете-Інститутом було запущено пілотнийтренінговий проект "Академія культурного лідера", спрямований на удосконалення кваліфікацій місцевих культурних менеджерів, а також молоді, яка прагне працювати в креативному секторі із використанням сучасних методик та кращих практик Євросоюзу. В контексті розвитку людського капіталу та креативності продовжується модернізація матеріально-технічної бази державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів. І ми, дійсно, бачили, коли інструменти, які 30 років не оновлювалися, жодного, зараз отримали ті інструменти, на яких діти можуть вигравати великі міжнародні конкурси і презентувати Україну в світі. Я вдячний Верховній Раді за виділені кошти в Законі про Державний бюджет 18-го року. Говорячи про основи, хочу привернути вашу увагу до речей, що роблять нас вічними. І це наш другий пріоритет – це культурна спадщина, потужний інструмент ревіталізації та брендингу територій. Важливим кроком на шляху до прозорості та підвищення довіри до органів влади з боку суспільства є повне скасування з 1 січня 2019 рокуісторико-містобудівних обґрунтувань (ІМО), які замінять історико-архітектурні опорні плани, без яких будь-яке будівництво буде неможливим. Це те, що нас оточує, це – комфорт наших громадян. Саме ці документи, незважаючи на бюрократичну назву, і створюють основу для дизайну привабливих територій, переосмислення національного надбання, розкриття креативного потенціалу громад. В рамках створення ефективної системи управління такими об'єктами на території України в цьому році були прийняті зміни до законодавства щодо збереження пам'яток, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І я вдячний народним депутатам за підтримку та розуміння важливості цього питання для гуманітарного розвитку країни. Говорячи про спадщину, ми завжди уявляємо матеріальні пам'ятки. Але в контексті концепту креативного життя я сьогодні хотів би акцентувати вашу увагу на нематеріальній культурній спадщині, яка може і має стати джерелом розвитку креативних індустрій. Саме системна робота Мінкультури дозволила в цьому році включити до національного переліку чотири елемента нематеріальної культурної спадщини України, зразки яких ви бачите зараз на екранах. Більше того, до ЮНЕСКО направленономінаційне досьє "Традиція косівської мальованої кераміки" для включення до репрезентативного списку ЮНЕСКО, що вкотре підтверджує розмаїття та автентичність творчого самовираження українського народу. При належній підтримці народних депутатів абсолютно реалістичним є впродовж наступних 5 років максимально охопити та популяризувати нашу традиційну культуру. В контексті створення електронного ресурсу культурної спадщини проект міністерства відібрано для реалізації за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва, і першим кроком є візуалізація вже включених до реєстру національних пам'яток. Новим кроком у сфері культурної політики стало створення та повноцінний запуск двох потужних інституцій з підтримки креативності та креативного способу життя Українського культурного фонду та Інституту книги, які разом з Національним бюро програми "Креативна Європа" сприяють істотному підвищенню довіри культурного середовища до уряду. Запуск цих інституцій – це довгоочікувана та воістину історична подія. Вона стала можливою виключно завдяки відповідній активній законотворчій діяльності депутатів та швидкому внесенню змін до Закону "Про Український культурний фонд". Вперше забезпечено рівний доступ державного та недержавного секторів до публічного фінансування, і розміри цього фінансування є безпрецедентними. Ефективність роботи Українського інституту книги з виконання програми з поповнення фондів публічних бібліотек демонструє наступний слайд. Особливо хочу відзначити консолідованість видавничого, авторського, читацького середовищ та з цієї високої трибуни подякувати великій групі експертів. 25-річчя Національного книжкового форуму видавців у Львові та участь України у 70-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку можна вважати не тільки успішними, але важливими у просуванні української книги у світ. Уже маємо запрошення після вчорашньої моєї особистої зустрічі з керівництвом Лондонського книжкового ярмарку – запрошення на наступний рік, це дуже важливо. За ініціативи Мінкультури з 19-го року Україна приєднується до премії Європейського Союзу у сфері літератури. Таким чином ми впевнено інтегруємося до європейського культурного креативного простору. Ми нарешті відновили фінансування постановок нових вистав та гастрольну діяльність національних театрів, спрямовану перш за все на схід та південь України, а це фундамент згуртування і консолідація країни та представлення широкій аудиторії найкращих творів національного театрального, музичного і кіномистецтва. Міжнародні, регіональні, місцеві культурні це ті події, що їх з ініціативи Міністерства культури підтримав уряд, доводять нашу спільну стратегію: будь-яка культурна послуга повинна бути доступною для кожного громадянина України. Що має найбільший вплив на свідомість людей в інформаційному суспільстві? Безумовно, кінематограф, який ми можемо вже зараз і яким ми можемо вже зараз пишатися. Це перетворює креативність з лозунгу на реальну можливість самореалізації. Саме завдяки прийняттю Закону України про підтримку кінематографії ми стали свідками фантастичного прогресу цього сектору креативних індустрій, про це яскраво свідчать показники фінансування сфери культури у 18-му році. Це 6,1 мільярд гривень – найбільший показник за останні 20 років. Завдяки цьому буквально в кожній сфері культурного життя відбулися зміни, про які ще вчора ми всі могли лише мріяти. Але для нас важливою є не кількість грошей, а зміна якості їх використання. Найперше, що у всіх на устах – це успіхи національного кінематографу, які стали можливими за активної державної підтримки. У бюджеті 18-го року і на 19-й на кіно передбачено рекордну суму – 1 мільярд гривень. Наведу лише один свіжий приклад. На створення стрічки "Скажене весілля" держава виділила близько 1 мільйона гривень при загальному бюджеті майже 11 мільйонів гривень. Фільм переглянуло більше півмільйона глядачів, а касові збори сягнули понад 50 мільйонів гривень. І такі успіхи не поодинокі. Ми впевнено наповнюємо інформаційний простір українським контентом, реалізуючи програму з виробництва фільмів патріотичного спрямування. Нарешті здійснюється мрія кількох поколінь наших кінематографістів щодо приєднання України до "Єврімажу". Урядом розроблено проект Закону про приєднання до європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів "Єврімаж". І я прошу шановних народних депутатів внести на розгляд та проголосувати за нього. Саме тепер від вас залежить подальше приєднання України до цієї потужної програми Ради Європи. Звичайно, за ці 15 хвилин я не можу охопити усі сфери культурної політики: української мови,етнополітики, Томосу, музейної справи та національної пам'яті, надзвичайно активної та плідної промоції української культури за кордоном. Сподіваюсь, наприкінці року ширше та всеохоплююче представити здобутки культурної політики України, яку ми формуємо і впроваджуємо в життя. хочу наголосити, що розуміння та поширення креативного способу життя, сприяння самореалізації наших громадян – це основа конкурентоспроможності країни, це підвищення її позицій в глобальних рейтингах, зокрема за рівнем розвитку людського капіталу таінноваційності, отримання конкретного економічного ефекту. Генеруйте ідеї, пропозиції, поради. А ми дослухаємось до них і спробуємо разом з вами зробити так, щоб нашим громадянам було комфортно творити і реалізувати свої мрії в Україні. Наше гасло: живикреативно. А насамкінець прошу вашої уваги на екрани, де ми хочемо показати декілька фільмів з 69-и відібраних урядом України практично 3 тижні тому і які найближчим часом вийдуть в широкий прокат. Слава українській культурі! Слава Україні!

Дякую. за інформацію. Ми переходимо до запитань до уряду. Прошу народних депутатів підготуватися, зараз ми будемо проводити запис на запитання від політичних фракцій та груп. Прошу провести запис.

Шановний Володимире Борисовичу, скажіть, будь ласка, як Кабінет Міністрів буде реагувати на судове рішення, яким було заблоковано вибори до об'єднаних територіальних громад, де 34 об'єднані громади не зможуть провести вибори? Які помилки були допущеніМінрегіоном при прийнятті рішення щодо створення 34 ОТГ, на яке посилаються нібито у судовому рішенні? І наступне. Я навіть не хочу думати, що тут є якесь політичне підґрунтя у цьому питанні. Ми з вами разом у 14-му році в уряді Арсенія Яценюка голосували за старт реформи децентралізації. Я є палким прихильником цієї децентралізації. І ми повинні це зробити. Але скажіть, будь ласка, коли вже будуть прийматися рішення по тим головам райдержадміністрацій, які відкрито саботують та гальмують цей процес? 204 виборчий округ.Кельменецький район – жодної ОТГ, голова РДА на місті. Сокирянський район – Бескупський, голова РДА, який саботує і не дає створити ОТГ, і просто ґвалтуємо Ломачинецьку громаду. Дякую, Максим Юрійович. Я хотів би теж висловити свою стурбованість тим, що відбувається зараз по відношенню до процесу децентралізації. Правильно було сказано, в 2014 році 1 квітня саме в уряді Арсенія Яценюка ми ухвалили концепцію реформи децентралізації влади, яка по сьогоднішній день реалізується. Насправді ми пройшли достатньо непоганий період часу і сьогодні ми бачимо, що це одна із самих успішних реформ, яка сприймається людьми, люди її очікували. І насправді до 14-го року, я ж пам'ятаю, і 8-й, і 10-й, і 12-і роки, все було централізовано, кошти були в Києві і всі рішення в Києві приймались. Сьогодні ситуація абсолютно змінена, але, як і тоді, я зараз бачу, що є величезна загроза продовження процесу децентралізації. Тишком-нишком якісь підкилимні політичні ігрища ставлять сьогодні під загрозу проведення подальшої децентралізації в країні. Тому я хочу підкреслити, що в 14-му році я став реальним лідером цих змін, і я глибоко вірю в те, що цей шлях був абсолютно правильним. І зараз хочу підкреслити, що в новому етапі оновлення нашої стратегії і руху вперед в питаннях децентралізації я забезпечу теж саме лідерство. Але треба також зазначити і те, що потрібна підтримка сьогодні парламенту. Я вважаю, що настав час прийняття конституційних змін в частині децентралізації, де визначити сьогодні і обласний рівень, і виконкоми, і контроль з боку держави, як це робиться в європейських країнах, і закріпити розподіл повноважень за принципомсубсидіарності. Це все потрібно зробити. Тому ми зараз готуємось і запропонуємо парламенту новий етап проведення децентралізації в країні. А я буду відбивати ці атаки - і, надіюсь, більшість разом з вами, тих, хто нападає на децентралізацію, і хочу їх зупинити. Це неприпустимо, коли люди об'єднались, коли дві громади, три громади, чотири громади прийняли рішення про те, що вони об'єднуються для того, щоб бути разом і сильніше, щоб зріс їх бюджет, щоб зросла зарплата, щоб вони змогли будувати дороги, дитячі садочки і школи, і їм хтось це заважає робити. Я вважаю, що це є неприпустимим. Ми будемо стояти на інтересах якраз… на… захищати інтереси людей – це однозначно. І прошу всіх депутатів Верховної Ради України, якщо є приклади, де голови районних державних адміністрацій заважають процесу децентралізації, дайте перелік, уряд прийме рішення, і ми направимо подання Президенту на звільнення таких горе-голів РДА. Дякую. Дякую, пане Прем'єре. Можу вам до слова сказати, що голова Львівської обласної державної адміністрації перешкоджає утворенню об'єднаної територіальної громадиСілецької з центром в місті Соснівці вже впродовж трьох років, перешкоджає. Можете взяти це до відома, до уваги і втрутитись в процес. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шахова від групи "Воля народу". СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимире Борисовичу, на Луганщині склалася енергетична катастрофа опалювальний сезон, екологічна катастрофа та епідемія на грип. Чому МОЗ сьогодні приховує епідемію, яка розростається, як мох, по всій країні? І не треба сьогодні звалювати питання на мерів. Державні ТЕЦ не належать сьогодні містам. Дайте без номінації газ на ТЕЦ і опаліть, будь ласка, сьогодні хати. В тому році було мінус 24. В цьому, прогноз сьогодні, мінус 30. Людей будуть відривати з м'ясом. Будуть обморожувати

і сказати про те, що відповідальність за підготовку міст, населених пунктів до опалювального сезону несуть міські голови. Якщо ви хочете подивитися на їхні бюджети, то давайте виберемо хоч одне місто і зробимо глибинний аудит цього бюджету, і ви побачите, і я вам покажу, де є кошти і куди вони діваються. Наголошую на тому, що сьогодні мешканці України в більшості своїй оплачують за тепло кошти. У мене питання: чому ці кошти не доходять на виплату газу, електроенергії і так далі? Чому? От в цьому треба розбиратись. І я наголошую на тому, що опалювальний сезон завершується 15 квітня і є 6 місяців для того, щоби планово підготувати і ТЕЦ, іміськтеплокомуненерго до опалювального сезону.

за газ не заплатить і потім, щоб запустити тепло, треба ще раз дати безкоштовно цей газ. Ну, це якийсь нонсенс. Я наголошую на тому, в мене немає грошей, щоб я платив за цей газ. Але я наголошую на тому, що це є відповідальність місцевої влади. Тепер, що стосується ТЕЦ. Там, де є ці проблеми, там, от вчора поСєвєродонецьку, засіла спеціальна комісія, визначились, прийняли рішення про запуск. І там не буде жодних проблем. Але чого вони…? Це ж комісія не моя, не урядова! Що вони тягнуть місяцями? Я наголосив на цьому 5 жовтня, 15 жовтня, кожен день ми з ними на зв'язку. І в цьому питанні, я наголошую, є безвідповідальність, в тому числі і на місцях, державних службовців або муніципальних служб – немає значення. Люди від цього не мають страждати. І там, де буде потрібно, ми зараз визначаємось в робочому порядку, де треба змусити їх приймати відповідні рішення, і робимо це. Я не в захваті від того, що люди сьогодні не мають тепла, але це є відповідальність місцевої влади. Наголошую: 95 відсотків, 99 відсотків України сьогодні з теплом. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Мельника, прошу. Від "Блоку Петра Порошенка". Доброго дня! Шановний Володимир Борисович, хочу вас попросити: питання стосується роботи державного підприємства "Новатор" (місто Хмельницький), яке на сьогоднішній день зупинило роботу. 70 відсотків продукції цього підприємства йде на експорт. У чому питання. У 2015 році Верховною Радою прийнято Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" саме, щоб допомогти врегулювати ці питання, щобУкрстандарт цього не робив і виробник ніс відповідальність. Через 2 роки, в 2017 році, урядом прийнято Постанову 751 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнання незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам". На сьогоднішній день немає ліцензованої організації, яка б відповідала цим умовам і процес зупинився. Я прошу внести відповідні зміни до постанови, розблокувати це питання і дозволити, щоб підприємство працювало. В.Б. Дякую, Сергій Іванович, за запитання. Я зараз дам доручення Міністерству економіки для того, щоб вони розібрались в цьому питанні. Я перший раз про це почув як про проблему. І вжити заходів негайно для того, щоб цю проблему врегулювати. Дякую вам. Дякую вам. Запрошую до слова від групи "Партія "Відродження" народного депутатаШипка. Прошу,Кулініч. В мене питання до віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка. В мене викликає велику стурбованість доля об'єктів, які повинні фінансуватися за рахунок коштів з Державного фонду регіонального розвитку на Полтавщині, і, зокрема, в мене на 147 виборчому окрузі. По даним об'єктам вже проведені відповідні тендерні процедури, розпочаті ремонтні роботи за рахунокспівфінансування коштів місцевих рад. Але коштів із Державного фонду регіонального розвитку до цього часу немає. Мова йде про спортивний залРомоданівської школи на Миргородщині. Мова йде про спеціалізовану школу імені Вернадського на Шишаччині, про Демидівську школу на Решетилівщині. Вже листопад місяць, скоро кінець року, і тому великі сумніви, що ці об'єкти будуть профінансовані і ми їх зможемо здати. Тому прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію і які будуть дії уряду з цього питання. Дякую. всі області. Тому що є питання по спецфонду і загальному фонду. Ще раз хотів би наголосити, Верховна Рада, приймаючи бюджет 2018 року, 6 мільярдів, які виділяла на Державний фонд регіонального розвитку розподілили на 4,2 мільярди. Кошти, які стосуються загального фонду, профінансовані в повному обсязі. Питання наповнення спецфонду буде вирішено на протязі двох тижнів наступних. Я думаю, що буквально на наступному тижні ми будемо бачити його наповнення, тому що це питання саме, як наповнюється воно від конфіскації. Але я хотів би зазначити і подякувати всім тим, хто сьогодні рухається по впровадженню цих проектів, це соціальна інфраструктура є дуже важлива як спортивна, так і освітня, і медичний напрямок, а також питання інфраструктури доріг.

там теж хлопчики гуляють, подивіться "Укрпошта", який голова отримує більше мільйона, з преміями – два, а заступники всі – по мільйону практично. Сьогоднібабуля - була я в Городищі, - показала мені, скільки вони взяли у неї за 2 гривні електроенергії. Володимир Борисович, у неї 2 гривні, вона сидить із свічкою, вони взяли 7 гривень. Всі листоноші по Черкаській області півроку вже напівокладу і три місяці він сплачує. Крім того, у кожному управлінні пошти відкрили гастрономчик і кожна листоноша ручками носить їжу до бабушки і тут же заставляє її купувати ці продукти. Оце називається ринковий менеджмент, вони проклинають і думають, що держава це їм дозволяє. Така ситуація… ви не контролюєте, я просила паніМаркарову: не підтверджуйте фінансові плани згідно закону цим двом установам: "Ощадбанку" і "Укрпошті". Олександра Володимирівна, дякую вам за запитання. Що стосується "Ощадбанку", мені здається, що дещо ситуації тут різні і, мені здається, що "Ощадбанк" має всі перспективи стати одним із лідерів і там, на мій погляд, ситуація є достатньо контрольована, і менеджмент намагається цю ситуацію… банківську установу розвивати. Що стосується української пошти "Укрпошти", я стурбований цим, я говорив про це своїм колегам на уряді, як цей державний керівник державної компанії виходить в інформаційний простір і говорить про те, що він не буде доставляти пенсії з 1 січня. Я був абсолютно, повністю, категорично збентежений цим, оскільки я вважаю, що державний менеджер державної компанії не має права виходити з такими, я би сказав м'яко, непродуманими заявами. Я про це сказав – раз. Далі мені підходять зараз народні депутати і говорять, про те, що він збирається в сільській місцевості закривати пошти і не давати жодної альтернативи. Це два, що категорично є не прийнятним. І, третє, я хочу все ж таки зрозуміти, а скільки коштує сьогодні доставка пенсій. Тому що разом з пенсією вони доставляють і продукти харчування, вони доставляють і пресу, і певно ще щось інше, і за це теж беруть кошти. Тому ми доручили, як уряд, на минулому засіданні уряді Державній аудиторській службі протягом 10 днів дати нам відповідь, чи це об'єктивна ціна, чи вона є завищеною? Я наголошую на тому, що… знаєте, контракти є підписаними з керівниками компаній, і я не можу зараз у них втручатись для того, щоб їх переглядати. Але точно можу сказати, як тільки ці контракти завершаться, цієї вакханалії з цими космічними заробітними платами – я поставлю крапку. Жоден контракт мною не буде підписаний на тих самих умовах, які вони мають сьогодні, – мільйонні, десятимільйонні премії це є просто неприпустимо. Ринкова зарплата – добре, але це ринкова зарплата, а не понадхмарна зарплата, яку сьогодні отримують як фантастику, а не так, як це є на ринку, Дякуємо, шановний Володимир Борисович. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" питання буде задавати народний депутат Німченко. Прошу. НімченкоВасиль Іванович, "Опозиційний блок". І я прошу передати словоГальченко Андрію, теж з "Опозиційного блоку". Шановний Володимире Борисовичу! АндрійГальченко, 32 виборчий округ. У місті Кривий Ріг є два постачальника теплової енергії, тобто це комунальне підприємство, яке є "Криворіжтепломережа", вже запустили тепло, і є державне підприємство "Криворіжтеплоцентраль". Це підприємство на сьогоднішній день знаходиться під управлінням Фонду державного майна України і виставлено на приватизацію, хоча знаходиться у банкрутстві. Воно не має номінацій і 300 тисяч населення, 30 тисяч дітей, які ходять в дитячі садочки та школи, майже 1,5 тисячі пацієнтів лікарень сьогодні знаходяться без тепла. Коли це свавілля по відношенню до людей буде припинено? І я вас прошу особисто втрутитись в цю ситуацію та вирішити ці… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Дякую. От за моїми даними: Криворізька ТЕЦ – борг, те, що вони взяли і не розрахувались, 374 мільйона гривень. От це відповідь на питання. От відповідь на питання, і заручниками потім залишаються люди, на превеликий жаль. І ця історія по Кривому Рогу вона не перший день відбувається, не перший день. Я ще раз наголошую: подивіться на інші міста, в яких ситуація є стабільною, і люди розпочали опалювальний сезон в одних і тих самих умовах, в одних тих самих правилах, і це зробили. Але ті, хто цим просто затягує питання, і чекають, що потім хтось допоможе це вирішити – це хибний шлях. А зараз є тільки один єдиний варіант прийняття рішень місцевих комісій. І тут має обласна комісія або міська комісія прийняти, і мер може це зробити, я не бачу жодних питань. Але це не знімає з нього відповідальності за оплату, за оплату відповідних боргів, навіть якщо це державна компанія. Це означає те, що державна компанія надає тепло мешканцям. Якщо мешканці розраховуються, то жодних тут проблем не має бути. І, більше того, якщо мова йде про те, що є питання приватизації, нехай місто забере собі у власність цю ТЕЦ і нею управляє. Я теж не бачу в цьому… Будь ласка, хай приймуть участь у приватизації і викуплять, я думаю, що за символічні ресурси, але конкурентну цю ТЕЦ, і управляють цим процесом, і роблять єдину систему. Я думаю, що на це не потрібно багато часу. Комісії, приймайте рішення. Я вимагаю від всіх мерів, наголошую, забезпечте людей теплом. Але водночас заплатити ті борги, які вони створили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка,Березюк Олег ваше запитання. АльонаБабак від "Самопомочі". Прошу. Володимире Борисовичу, нагадуємо ще раз. Криворізька теплоцентраль найбільшого акціонера має і члена наглядової ради – Фонд державного майна України. Не мер управляє цим підприємством, а ви, Володимир Борисович. (Оплески) Через Фонд державного майна України. І коли ви зараз говорите про те, що всі мери повинні підключити тепло, ви забули, що мери не мали ціни газу до закінчення… до початку опалювального сезону. І постанова, яку ви прийняли в порушення регуляторних умов, сьогодні поставила в заручники всю теплоенергетику України. Хто – запитання від "Самопомочі" – буде відповідати за прийняття регуляторного акту в порушення законів України, що ви сьогодні вставили такі умови розрахунків за газ,

я хочу сказати, я дякую вам, що ви підтримували ще рік назад введення нової ціни на газ.Да, я відтягував. Рік і 3 місяці я вів перемовини, щоби відбити ту вимогу, яка мала підвищити ціну на газ не на 23 відсотки, а на 43, а потім на 60 І ви би стояли краще б рядом зі мною і про це говорили би. Це перше. По-друге, нічого не заважає мерам сьогодні запустити тепло в своїх оселях. Ви говорите як людина-теоретик, а я говорю вам як практик. Для мене це 11-й або 12-й опалювальний сезон. Що стосується ТЕЦ. Я згоден з вами з тим, що Фонд державного майна не є ефективним управлінцем. І не уряд управляє, а Фонд державного майна, і ви не плутайте це, будь ласка. Він є неефективним управлінцем теплоцентралей. Я пропоную два варіанти. Перший – продати ці теплоцентралі мерам. Я маю на увазі, міським громадам. Ні? Подарувати їм, і хай вони управляють всім комплексом. І я готовий на це піти для того, щоби вони отримали єдину систему управління теплом. Що стосується тарифів. Я наголошую на тому, що люди чесно сплачують 90, можливо, і 100 відсотків за тепло. Алетеплокомуненерго чомусь не завжди сплачує ці кошти за газ, за електроенергію і на інші компоненти, в тому числі за воду. Але це є не системна проблема, це проблема є в різних регіонах по-різному. Там, де господарі на місці, вони вчасно думають про те, як запустити тепло. А питання відсутності тепла в мене болить не менше, ніж у вас. І більше того, і питання ціни газу є величезним-величезним випробуванням і для мене особисто, і для мільйонів українців, але я не зміг цього оминути, як би і ви цього не змогли оминути. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І останнє запитання від фракцій і груп. Будь ласка, Олег Ляшко. Шановний пане Прем’єр-міністр, я думаю, що українцям, які зараз слухають ваші відповіді, байдуже, хто чим управляє. Їх не цікавить, хто управляє Фондом майна, хто управляє теплоцентраллю. Їх цікавить одне, щоб в їхніх хатах було тепло і вони за це платять гроші. ваші відповіді на наші питання свідчать, що в країні немає відповідальної влади і в країні немає порядку, потому що мільйони чиновників з космічними зарплатами, а тепла в квартирах, у лікарнях, у школах немає, і один на одного кивають на уряд, на Фонд майна, на "Нафтогаз" і так далі. Дайте людям тепло! От чому я кажу, що перші свої зміни до Конституції після президентських виборів, які я запропоную, – це скасування посади Прем’єр-міністра, щоб Президент очолював виконавчу гілку влади. І щоб люди знали, з кого спитати, щоб не було мільйонів чиновників, щоб була жорстка вертикаль, ти обираєш – ти знаєш, з кого спитати. А сьогодні люди холодні, голодні, нема ні роботи, ні зарплати і не знають, хто за це відповідає, бо всі бояться брати відповідальність… Будь ласка. ЛЯШКО О.В. Це те, що хвилює людей. В країні, де хаос, де бардак, де безвідповідальність, де маса чиновників, які ні за що не відповідають, у першу чергу страждають люди. Тому що був… у квартирах було тепло, у кишенях людей щоб були гроші, треба припинити бардак, хаос, навести порядок, дисципліну, закони, відповідальність чиновників перед громадянами. Будь ласка, відповідь шановного Прем’єр-міністра. 10:57:42 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую,дякую, шановний Олег Валерійович. Мене теж цікавить питання тепла в оселях мільйонів українців. Але я наголошую на тому, для того, щоб це зробити, треба підготувати весь комплекс, котельні, запустити тепло. І ще треба зробити одну історію, яку роблять фахівці, да, це повітря випустити з систем опалення. Може, ще й Прем’єр-міністр буде бігати з першого по п'ятий поверх для того, щоб випускати з системи повітря, щоб дати тепло? Ні. Це люди на місцях, які мають цим питанням опікуватися. Я згоден з тим, коли колега сказала про Фонд держмайна: неефективний управлінець Фонд держмайна. Давайте передамо теплоцентралі у власність, навіть безкоштовно, я наголошую це, міським радам, хай вони займуться. Я це робив в своєму житті, я розумію, як це робити. Але є дві позиції. Один, вибачте, робить з квітня місяця, починає готувати місто, замінюють труби, утеплює, готує котельні, робить їх модернізацію, заміну на альтернативні види палива і запускає планово опалювальний сезон. А інший сидить і чекає, його ТЕЦ не цікавить, це його не цікавить, "воно" сидить і чекає, вибачте. Там 3 квадратних метра дороги відремонтував - і ходитькичиться, що він є національний герой. Але це питання мислення, в тому числі і тих людей, яких обирають сьогодні на місцях. Я наголошую, мерів України є абсолютно нормальними здоровими людьми і прагматиками. Але є і ті, хто от зараз, ми бачимо ці всі випадки – не догледів, не зумів і так далі. І тому я не… це не я даю тепло, я зараз буду їм допомагати, використовуючи всі свої можливості, щоби виправити їхні помилки, які вони зробили. І я хотів би сказати наступну річ. Як будуть політики вирішувати, яка буде система управління: президентсько-парламентська, парламентська, президентська, - це ваша справа, і коли ви внесете пропозиції, я скажу про це без заперечень. Я підтримую, категорично підтримую наведення ладу і порядку в країні і хочу сказати - як Прем’єр-міністру і уряду нам недостатньо повноважень. Тому тимчасово, можливо, розгляньте, я внесу зміни до Закону "Про Кабінет Міністрів України", посилення повноважень Прем’єр-міністра України. Якщо ви це підтримаєте, я протягом трьох місяців, відповідально заявляю, наведу в країні реальний порядок. Дякую за ваше запитання. Шановні колеги, я прошу записатися зараз на запитання до членів Кабінету Міністрів України народних депутатів України. Прошу записатися. Володимир Ар'єв, ваше запитання. Володимире Борисовичу, два запитання, спробую вкластися в хвилину. Перше запитання - швидше таке відзначення того, що ви розпочали дуже важливу річ, як наведення порядку в контролі за будівництвом і прозорість Державної інспекції

Я щойно повернувся з Брюсселя. Ми зустрічалися з представниками Єврокомісії і вони говорили про абсолютний дисбаланс контактів між ними і Міністерством енергетики. Я хотів би вас попросити взяти під особистий контроль питання наведення, скажімо так, мостів хоча б на рівні експертних питань між Міністерством енергетики… 30 секунд завершити, прошу. АР'ЄВ В.І. …між Міністерством енергетики і Європейською комісією, зокрема в питаннях гармонізації поставок газу і таке інше. Тому що зараз цей процес поставлений на паузу. Дуже прошу вас взяти це питання на особистий контроль. Дякую. Дякую за ваше запитання. Завжди була дуже складною система будівництва. Як ви знаєте, політика нашого уряду полягає в децентралізації цієї контрольної функції і ми її передали на місця, на міста. Сьогодні міста відповідають за сферу. Але, разом з тим, ми впроваджуємо нові електронні можливості. От нещодавно, тижнів два назад, по-моєму, Геннадій Григорович доповідав про "Прозорі ДАБІ".Да, про ті електронні можливості, які дають сьогодні прозорість відповідну і унеможливлюють зловживання. З іншого боку, маємо іншу історію. Коли самі забудовники ідуть на порушення, а потім намагаються ці порушення узаконювати. І це є теж величезний виклик в тому числі і для планування, і забудови територій. Тобто ми над цим питанням працюємо. Більше того, з 1 вересня вже введені нові державні архітектурно-будівельні норми, які дають по-новому абсолютно можливість проектувати і будувати. Що теж уникає зайвої бюрократії. Але цей процес треба вдосконалювати і далі. Я сам незадоволений сьогодні рівнем і станом справ в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Думаю, що керівнику треба більш наполегливо працювати над наведенням порядку. Дякую. Пане Євгене, я хочу вас запитати щодо Постанови з відзначення 150-річчя Лесі України, яка була ухвалена у січні 18-го року, і впродовж місяця мав бути ваш указ, ваше розпорядження щодо створення оргкомітетів, заходів з відзначення цього ювілею і передбачене фінансування на 19-й рік. Отже, що передбачено на 19-й рік з підготовки до ювілею Лесі Українки? Це перше питання. І друге питання. Що зроблено для системної програми популяризації української культури, зокрема Лесі Українки і письменників, які є класиками української літератури? Дякую. Дуже дякую. Передусім хочу сказати, що ми збираємо план, пропозиції від різних галузей, галузей, маю на увазі, від різних напрямків і від різних організацій, але… Зараз затверджена зйомка фільму, наступного року починається, про Лесю Українку. Також відібрані книжки, нові зібрання Лесі Українки, якими поповнюється фонди бібліотек. І відносно розпорядження я вам зараз точно не скажу, але оргкомітет буде збиратися, і я вам окремо зможу доповісти. Дякую.

Скажіть, будь ласка, починаючи… за останні 30 днів тимчасово виконуюча обов'язки міністра Супрун тричі була: перший раз в Нью-Йорку – 10 днів, потім на Балі раз їздила і тепер вона знаходиться на Балі другий раз. В якості кого вона їздить на Балі, якщо там є зустріч, міністерська зустріч з питань безпеки? Хто її посилає? Вона не має юридичного права представляти Україну, оскільки вона є не міністр, є Закон про Кабінет Міністрів. Вона не має права говорити від імені України. За чиї гроші вона втретє їздить за кордон? Всюди висить вивіска, що вона міністр охорони здоров'я. Прошу дати відповідь. Дякую, пане Ігорю, за ваше питання. Запитання звучить екзотично. Я точно в тих країнах не був. Є різноманітні міжнародні події, де представники уряду беруть участь, і в тому… представники уряду беруть участь в тому числі для роботи з міжнародними фінансовими організаціями. От ви говорите про Балі. На Балі був в тому числі проведений величезний з'їзд всіх фінансових організацій світу, і там в тому числі порушувались питання нових програм підтримки охорони здоров'я в Україні. І я думаю, що з цієї поїздки може бути результат, в тому числі там були щорічні збори Міжнародного валютного фонду. І делегація була не тільки з зазначеною Уляною Супрун. Тому такі заходи відбуваються. Я, напевно, думаю, що ми вас проінформуємо про ціль цих візитів і які домовленості були досягнуті, або іншу інформацію, яка буде корисною. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ще раз перепрошую, панеІгоре, що обмовилася. І, будь ласка, наступне запитання народний депутатСеврюков. Прошу.

реконструкцію і початок робіт злітно-посадкової смуги одеського аеропорту. Це надзвичайно важливий проект. Я дуже радий, що уряд, нарешті, цим зайнявся вперше за всю незалежність України. Стан полоси абсолютно там був вже непридатний і дуже багато робіт виконано вже в цьому році. Але, на жаль, на наступний рік в проекті бюджету 2019 я не бачу видатків і статті видатків щодо злітно-посадкової смуги одеського аеропорту. Володимир Борисович, прохання до вас, все ж таки обов'язково довести цей надзвичайно важливий проект інфраструктурний для всієї України, особливо для півдня України до кінця, передбачити необхідне фінансування і взяти це під ваш особистий контроль. Дякую. Дякую за ваше запитання. Дійсно, так. Ми почали допомагати. Ми дали десь приблизно 1 мільярд гривень на будівництво цього об'єкту. І він не потребує внесення змін до бюджету, тому що є конкретне джерело виконань цих завдань. Будемо дивитися, в рамках свої можливостей будемо далі допомагати його будувати. Але державний бюджет тут несе на собі левову частку всіх витрат, і таке рішення було ухвалено, і я його підтримаю. Дякую. Дякуємо. Наступне запитання. Прошу, Андрій Тетерук. 11:09:20 ТЕТЕРУК А.А. Андрій Тетерук, "Народний фронт". Насамперед я вітаю всіх українців з Днем української писемності та мови. І друге питання до Прем'єр-міністра України. Ми бачимо, що ви вболіваєте за те, щоб наповнення бюджету було якомога більшим і ми могли витрачати гроші платників податків на реформування України. Разом з тим, в Україні сьогодні за оцінками спеціалістів існує біля 1500 нелегальних АЗС, які генерують щороку біля 100 мільйонів доларів надприбутків для ділків. Чому наша Фіскальна державна служба ігнорує ігнорує такі заправки? Чому ми не приймаємо до них якихось рішень? І це не тільки питання корупції, але і екології. Тому що тойшмурдяк, який там продається, він не дотягує навіть до рівня Євро-2. З цим треба робити щось і негайно. Дякую. Це питання, в тому числі і корупції. Наголошую на тому, що вони розміщуються на різних територіях, де ці нелегальні заправки, де починають всіх втягувати "в долю", і потім воно собі працює, начебто ніхто не помічає. Державна фіскальна служба займається цим питанням, з точки зору ліквідації цих заправок, і є певні результати, але вони є недостатніми. Буквально кожного тижня там десятками такі припиняють діяльність, такі пункти, але з'являються нові. Очевидно, що треба консолідувати всіх, всю правоохоронну систему для того, щоби з цим питанням впоратись. І збільшити покарання за такі речі – це дуже є важливо. І, можливо, ми з такою ініціативою вийдемо в парламент, щоби от, фальсифікат, за незаконний продаж влупити такі штрафи, щоб нікому не було повадно цим питанням займатись. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Андрій Лозовой, ваше запитання. АндрійЛозовой, Радикальна партія Ляшка. Влітку цього року в Чернігові сталася біда: сотні будинків в приватному секторі затопило, вода піднялася до двох метрів; зруйнувало меблі, техніку, все майно. За одну ніч, вдумайтесь, за одну ніч люди втратили все. Олег Ляшко і наша команда були на місці біди. Люди благали про допомогу. 76-річна Ганна Степанівна, з вулиці Декабристів, лишилась всього майна. Її разом із собакою вивозили на лодці одразу до лікарні. Вона в очікуванні рятувальників залізла на паркан і травмувала ноги. Вона самотня і поховала двох синів та чоловіка. В середньому сума збитків – 100 тисяч гривень на один будинок. Загальні збитки – 57 мільйонів гривень, з них – 31 мільйон приватного сектору. Уряд виділив лише 16 мільйонів і ті бюджетним установам. Ми вимагаємо від Кабміну компенсувати всю суму збитків і дати першочергово гроші людям. Дякую вам за запитання, пане Андрій. Я хочу наголосити, що ми реагуємо на звернення обласної державної адміністрації, місцевої влади щодо тих збитків, які були ними задокументовані. 16 мільйонів, напевно, ми передали, тому що звернення було на 16 мільйонів. Яперепровірю і ми ще раз з'ясуємо, яку допомогу може надати уряд для вирішення проблеми людей. Дякую за ваше запитання. Шановний Володимире Борисовичу, питання перше. Чи планує уряд в наступному році підняття заробітних плат для педагогічних та науково-педагогічних працівників? Я маю на увазі окремо систему загальної середньої освіти і вищої освіти. І друге. Володимире Борисовичу! Четвертий рік підряд уряд закладає одну й ту саму цифру - 1,9 мільярда - на виконання чорнобильських програм. Після рішення Конституційного Суду я вважаю, що це, скажемо так, потребує додаткової уваги. Хоча б відновлення окремим рядком питання коштів для лікування онкохворих громадян, питання збільшення харчування школярів. Окремо цілий ряд законопроектів, те, що стосується збільшення пенсійного забезпечення ліквідаторів, хоча б цієї категорії. Тому я дуже прошу звернути на це увагу. Громадські організації просять про…

Це те, що закладено в проекті самого бюджету. А що стосується науковців і вищої школи, то ми зараз працюємо над тим, щоби зробити крок на підвищення заробітних плат. Я знаю про це, люди про це говорять мені під час зустрічей, і науково-педагогічні, освітяни, кадри мають отримати відповідно іншу систему оплати праці. Ми зараз над цим працюємо. Готового рішення в мене немає, але я все зроблю для того, щоби знайти відповідь на це питання. Дякую. Я перепрошую, будь ласка, дайте ще одну хвилину по чорнобильцям. І потім вам запитання. Прошу. 11:15:07 ГРОЙСМАН В.Б. Ми з великою шаною і повагою ставимося до тих людей, які врятували в 1986 році нас від цієї трагедії. Насправді ми виходимо з реальних можливостей державного бюджету. Ми завжди відкриті до діалогу і до взаємодії. І тут немає, ми нічого не приховуємо. І все будемо робити для того, щоб знайти оцей баланс соціальної справедливості. Дякую. Олег Медуниця, місто Суми. які пройшли перевірку Держгеонадрами в цьому році. Всі ці підприємства отримували приписи, які можуть закінчитися зупиненням їх ліцензій, і ці приписи неможливо виконати. Наприклад, пишуть, що відсутній у підприємств моніторинг надрокористування. Так, уряд за вашим головуванням відмінив цей моніторинг надрокористування. Зараз зупинять кар'єри, зупинять дорожнє будівництво, зупинять виробництво цегли, це тисячі робочих місць, це мільйони податків у місцевий і державний бюджет. Я вимагаю, щоб ви провели службове розслідування, залучили правоохоронні органи і поклали край цій ситуації, яка виникла з підприємствами Сумщини. Дякую за ваше запитання. Я можу вам сказати, що моя мета не закривати підприємства, а відкривати підприємства, тому ніхто нікому не дасть права закривати будь-які підприємства в Україні, в тому числі, як ви кажете,надрокористувачів. Але, з іншого боку, як же добувати корисні копалини без будь-якого обліку і без будь-якого моніторингу? Це неможливо. Тому я розглядаю ці приписи не як міру покарання, а як намагання того, щоб навели порядок у надрокористуванні, щоб інформація про запаси, добування, технології була відкритою і публічною, і для того, щоб був абсолютно сталий підхід до цього питання. Якщо були десь перебільшення повноважень, із задоволенням проведу службове розслідування і наведемо в цьому питанні порядок. Дякую за ваше запитання. Але надрокористувачі мають розуміти, що вони мають абсолютно професійно займатися своєю справою і не шкодити, в тому числі екологічній екологічній ситуації, або не знищувати запаси бездумно, запаси наших копалин. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, наступне запитання - народний депутатГаласюк. Прошу. Шановний Володимире Борисовичу! Ви знаєте принципову позицію команди Радикальної партії Олега Ляшка щодо підвищення заробітних плат в країні, щодо підвищення реальних доходів українців. Ми з Олегом Валерійовичем подали поправку до Держбюджету:мінімалка повинна бути 6 тисяч гривень. Для того, щоб досягнути цього, і для того, щоб доходи людей не були зжерті інфляцією, треба не продовжувати цей шлях набирання кредитів МВФ і сировинного експорту, треба прийняти промисловий пакет реформ. Законопроекти про індустріальні парки, шановний Володимир Борисович, які ми з вами спільно напрацьовували, які ви включили в топ-35 пріоритетів. Чому вони досі не поставлені в парламенті? Чому ви не ставите питання руба від уряду по них, для того, щоб залучати мільярди інвестицій, а не боргів Міжнародного валютного фонду? Створення Експортно-кредитного агентства для здешевлення кредитів, "Купуй українське, плати українцям!" для того, щоб дати багатомільярдні замовлення українським заводам виробникам, а не іноземний імпорт заходить в Україну, як ніж в масло…

з надмірним імпортом. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Вчора Комітет промполітики і підприємництва прийняв рішення прийняти парламенту у першому читанні цей закон – це революція, яка знімає реальніінвестбар'єри, які сьогодні заважають розвитку промисловості. Давайте піднімати доходи українців і розвивати промисловість… Дякую за ваше запитання. Я хочу наголосити, що в 2017 році уряд прийняв План дій до 2020 року, в якому економічне зростання одним із самих важливих пріоритетів. Зрозуміло, що у нас є багато системних проблем, які накопичувались десятиріччями, які сьогодні нас стримують, в тому числі з точки зору економічного зростання, в тому числі і боргове навантаження, про яке ми можемо сьогодні поговорити, і в тому числі про зобов'язання міжнародні, які Україна приймає, але це дуже важко для нас є, для країни в цілому. Що стосується взагалі підходів. Для мене дуже важливе економічне зростання і ми маємо сьогодні його більше 3 відсотків, але цього є не достатньо, я абсолютно згоден з цим. Тому наступний пріоритет наш – це створити можливості для модернізації національної економіки, залучення інвестицій у національну економіку. В цьому питанні ми теж з вами прийняли, наприклад, я тільки приклад приведу: ми прийняли рішення звільнити і розстрочку зробити по всім платежам при ввезенні і модернізації обладнання. І зараз процес цей вже йде на 24 місяці, я думаю, що має бути продовжено. Це означає, що основні фонди будуть оновлюватися. Ми взяли деякі сектори, які ми сьогодні підтримуємо, які формують ВВП, наприклад, агропромисловий комплекс, сільгоспмашинобудування, де ми даємо точкову підтримку для того, щоб це розвивалось. Тобто макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, економічне зростання для нас має величезне значення. Але також треба зазначити, що є і регуляції, які нам потрібно приймати, в тому числі і в парламенті. Тому ми вийшли з загальним пакетом, там є і ваше авторство, 35 законів, 12, по-моєму, з яких вже прийнято, які регулюють різні сфери життя і відкривають можливості до інвестицій, і забезпечують відповідну стабільність. Тому ми підтримуємо, в тому числі і, що стосується спрощеної процедури підключення до енергетичних мереж компаній, тому що це є теж дуже стримуючий чинник, коли підприємство хоче розміщуватись. За останній час ми розмістили в Україні більше 150 промислових об'єктів в країні, модернізованих, і розмістили нових промислових, це все нові робочі місця. І це має бути наша стратегія. Сильна економіка дасть можливість вирішити проблеми в багатьох сферах життя, і це мій пріоритет як Прем'єр-міністра України. І дуже важливо ще – це розумні регуляції. І ми розпочалинаймасштабнішу дерегуляцію в країні з точки зору відміни безглуздих норм, які стримували взагалі можливості бізнесу до розвитку. Ми скасували порядку 740 різноманітних застарілих документів, які регулювали, це тисячі й тисячі сторінок тих регуляцій, які ще залишись з Радянського Союзу. Я вважаю, треба пришвидшити процес залучення інвестицій в державні компанії. Дякуємо. Останнє запитання. Будь ласка, народний депутат Михайло Бондар. Потім хвилина відповіді і 3 хвилини заключного слова Прем'єр-міністра. Будь ласка, прошу. Дякую. Володимире Борисовичу, питання до вас. Я в першу чергу хочу подякувати за те, що в середу було перераховано 500 мільйонів на покриття заборгованості по шахтарях. Але хочу нагадати, що є державні підприємства вугледобувні, які не отримують дотації з держави, це, наприклад, ДП "Львіввугілля". Воно має більше 250 мільйонів за реалізовану продукцію, і люди зараз не отримують свою заробітна платню. Володимир Борисович! Володимир Борисович, будь ласка, втрутьтеся зараз в ситуацію, тому що Держвуглепостач не виплачує ДП "Львіввугілля" зароблені кошти. Люди мають заборгованість ще за вересень місяць. Будь ласка. Дякую. Ви правильно сказали. Ми на минулому засіданні прийняли 500 мільйонів для компенсації і підтримки,підтримки Також ми прийняли рішення про створення Національної вугільної компанії, і зараз розпочнеться процес її створення. Я вважаю, що міністерство гальмувало цей процес. Довелось мені втрутитися в цю ситуацію, щоб дати їм чарівний поштовх ззаду, і вони зараз починають цим питанням швидше опікуватися. Тобто завдання стоїть: до кінця 2019 року стабілізувати ситуацію в вугільній галузі. Фактично це зобов'язання має виконати міністр і Міністерство енергетики. Ми будемо допомагати. В цьому році ми закриємо 500 мільйонів, в наступному дамо 2,6 мільярди, але я хочу, щоб вони направлені були на закладку нових лав, на модернізацію. Цих коштів є абсолютно достатньо. Але не так, щоб вони одразу і далі спустили ці кошти невідомо куди. У нас нараховують зарплату по тим ітеерівцям (не горнякам, які під землею, а ітеерівцям), які на шахтах є, на яких не виробляються тонни вугілля. Це що таке? Це пограбунок діючих шахтарів, це не має бути так. І тому завдання нове абсолютно – навести порядок в цій сфері, а ми будемо підтримувати. Але наголошую, так, щоб ефективність була знайдена в цьому питанні. вчора під Верховною Радою України відбувалися акції людей, які, за моєю інформацією, не подавали жодних запитів для того, щоби мати можливість блокувати там центральні вулиці міста. І під час цих безладів була просто агресивна поведінка і по суті напад на одного з наших дуже шановних колег: народного депутата Савки. Наш колега, він людина скромна, і під час виступу вчора не звернувся з відповідним зверненням до Міністерства внутрішніх справ, але я це зроблю. Ми просимо Міністерство внутрішніх справ завести відповідну кримінальну справу, розібратися з цим. Розібратися, що це за люди, які дозволяють собі так само з неповагою ставитися до простих громадян України, і перешкоджати в тому числі в здійсненні їх діяльності, не пускають на роботу. І просимо вас дуже серйозно зайнятися профілактикою безладів, безладів, і щоб це припинилося на вулицях міст і селищ України. Дякую. І зараз заключне слово, будь ласка, Прем’єр-міністру України. Прошу.

де написано те, що парламент, уряд збирається відмінити декретні виплати і так далі – розганяється по мережах. Хочу сказати, що це абсолютне безглуздя. Ми підтримуємо народжуваність дітей в Україні і будемо посилювати тільки нашу соціальну політику. І ті, хто сьогодні розганяє, що ми будемо припиняти якісь виплати, це вороги України. Хочу сказати одразу: нікому не дозволю забирати у людей те, що їм належить сьогодні, а особливо, коли мова йде про декретні, про народження дітей, про збільшення кількості українців. Шановні колеги, я дякую за дискусії, які лунали. Повірте мені, що в своїх відповідях я був абсолютно щирий і завжди готовий допомагати вирішувати проблеми там, де вони є, і все робити для того, щоб ці проблеми не створювались. Хочу наголосити на одну позицію, питання дуже важливе – це прийняття Державного бюджету на 2019 рік. І вважаю, що це відповідальність кожного народного депутата і урядовців, і кожного особисто. В чому є питання? У нас перед нами стоїть багато завдань на 2019 рік. Перше – це стабільність фінансова, економічна. Цей бюджет дає відповідь на цю стабільність. Більше того, ми збільшуємо мінімальну заробітну плату з 3700 – не так, можливо, як хтось би хотів – до 4170 гривень. Ми збільшуємо на 3 тисячі мінімальну заробітну плату сьогодні військовим. Військовий, який отримував 7 тисяч гривень, з 1 січня, якщо буде прийнятий бюджет, уже почне отримувати 10 тисяч гривень, а на передовій – ще більше. Не забувайте, з 1 січня ми маємо зробити перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. І це неможливо зробити без ухвалення бюджету на 19-й рік. А 1 березня ми маємо з вами зробити наймасовіший перерахунок майже для 12 мільйонів пенсіонерів, і це теж неможливо без бюджету. Більше того, в цьому бюджеті ми врахували питання і безкоштовних ліків, і вже початок програми безкоштовних аналізів і досліджень для людей, за яких держава буде платити. Ми зберегли програму масштабнішу будівництва доріг, фінансування освіти і "Нової української школи", створення Фонду енергоефективності, формування різних програм підтримки промисловості. Тобто це збалансований бюджет, який забезпечить в 19-му році стабільність і економічне зростання. Тому я би дуже просив, щоб кожен це сприймав як особисту відповідальність. У разінеухвалення цього закону я можу сказати єдине, що єдина відповідь на це може бути – криза тотальна, знецінення доходів українців і багато-багато інших проблем. Ми не маємо права, ніхто, за будь-яких умов і політичнихдоцільностей ставити під загрозу стабільність в країні тоді, коли на сході нашої країни агресор кожного дня хоче забрати життя наших воїнів, хоче забрати частину нашої території і хоче панувати на нашій українській землі. Цього ніколи не буде. Україна має бути сильна і наше завдання, щоб ми привели Україну до такої потужності, щоб ми дали можливість всім нам відповідати на будь-які виклики, в тому числі і в економіці, і в збройному нападі на Україну. Тому я хочу всіх попросити, будь ласка, давайтеоб'єднаємся, не допустим криз, не допустим банкрутств, дефолтів, а приймемо рішення і в 19-му році забезпечимо людям стабільність, абсолютно помірну інфляцію, помірну інфляцію, наголошую на цьому, і стабільність цін в 2019 році. Це можливо. Давайте разом спрацюємо. Дякую всім. Бажаю самого найкращого. Дякую, шановні Колеги, дозвольте подякувати уряду за участь в роботі Верховної Ради України і нагадати всім вам, що відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України в п'ятницю ми маємо 30 хвилин для оголошення запитів. Надійшло достатньо багато запитів, за ці 2 тижні – 308. І тому я зразу хочу поінформувати поінформувати тих колег, які ще подали звернення з вимогою виступити про незадоволення відповідями на їх запити, що ми сьогодні не маємо на це часу і перенесемо на наступний сесійний тиждень. 15 відповідних звернень від депутатів, які незадоволені відповідями. Я хочу принагідно звернутися до органів влади давати компетентні, розгорнуті і повні відповіді на запити народних депутатів України. Переходимо до оголошення запитів народних депутатів України. Отже, ВіктораРазвадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів Сінгурівській школі І-ІІІ ступенів Житомирського району, Житомирської області для придбання стільців у актову залу на 150 посадочних місць. ВіктораРазвадовського до голови Житомирської облдержадміністрації щодо капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка у селі Пряжів Житомирського району Житомирської області. області. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо розбіжностей при плануванні в дохідній частині Державного бюджету на 2019 рік акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України про причини причини відсутності створення Міністерства у справах ветеранів - центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. Ольги Богомолець до генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо надання інформації. БориславаРозенблата до Прем'єр-міністра щодо врегулювання питання належного рівня оплати праці окремих категорій педагогічних працівників. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Пенсійного фонду, Міністерства соцполітики, Державної фіскальної служби стосовно необхідності вжиття дієвих заходів для захисту конституційного права Дмитра Кривоноса на отримання пенсійного забезпечення. СергіяЛьовочкіна до Прем'єр-міністра щодо погіршення ситуації у науковій сфері. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства внутрішніх справ справ України, Національної поліції, Генеральної прокуратури щодонеобхідності всебічного розгляду звернення Анатолія Канави щодо неналежного проведення досудового розслідування. ВасиляПетьовки до Прем'єр-міністра щодо коштів на ремонт дороги у селі Верхнє Водяне Рахівського району Закарпатської області. Групи нардепів (Петьовки, Лунченка, Горвата) до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів на реконструкцію облцентру нейрохірургії та неврології у місті Ужгород. Групи нардепів (Тимошенко,Крулька, Всього 10) до міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо необхідності термінового вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам відокремленого підрозділу ПАТ "Лисичанськвугілля" шахти імені Капустіна. ІгоряКотвіцького до Прем'єр-міністра щодо забезпечення належного рівня грошового утримання поліцейських. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку щодо забезпечення населеннявідеотюнерами цифрового наземного Олеся Довгого до Міністерства фінансів, Національного банку щодо встановлення необхідних податкових пільг дітям війни (звільнення від оподаткування доходів у вигляді процентів на депозити). ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра щодо виділення коштів з Державного бюджету України для реконструкції системи опалення з встановленням твердопаливної котельні в Маловисторопському коледжі імені Рибалка Сумського національного аграрного університету. ВладиславаБухарєва до Прем'єр-міністра, Голови Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, директора Нацантикорупційного бюро, Генпрокурора щодо необхідності усунення можливих порушень в організації роботи комунального закладу Сумської обласної ради "Регіональний ландшафтний парк "Сеймський". РусланаСольвара до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Київської облдержадміністрації щодо вирішення питання цілодобового функціонування екстреної медичної допомоги в селищі міського типу Кожанка Фастівського району Київської області. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг, міністра інфраструктури щодо вирішення питання будівництва пішохідного мосту в центрі села Небелиця Макарівського району Київської області, що знаходиться на автомагістралі Київ-Чоп. ІгоряМосійчука до Міністерства освіти і науки щодо проведеної спеціальної перевірки Міністерством освіти документівпереможця виборів на посаду ректора Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського -Тимошенка Максима Олеговича. Юрія Бойка до виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби, Генерального прокурора щодо припинення тиску влади на підприємців і бізнесменів, які за переконаннями підтримують опозиційні політичні сили. ІгоряГузя до Прем'єр-міністра щодо необхідності збільшення передбачених обсягів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою безперебійної виплати заробітної плати працівникам медичної сфери Іваничівського району Волинської області. ІгоряГузя до Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра, заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів щодо необхідності внесення невідкладних змін у діючі закони та підзаконні акти, що стосуються лісової галузі

щодо запланованого виконання робіт по реконструкції компресорної станції "Яготин" за рахунок обладнання, виробленого робітниками ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект", та інших робіт залученими субпідрядними організаціями. АртемаІльюка до Гендиректора Державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" щодо розміру заробітної плати, премій, матеріальної допомоги та інших виплат менеджменту та працівникам ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект", а також інформації по кадровій діяльності. Михайла Бондаря до голови Львівськоїоблдержаадміністрації щодо проведення громадських слухань та проведення оцінки впливу на довкілля при можливому будівництві норкових ферм на території Бродівського району Львівської області. Бондаря до міністра освіти і науки щодо вирішення проблем надання творчих відпусток вчителям строком до одного року, не більше одного разу на 10 років, із врахуванням до стажу роботи. Юрія Вознюка до виконуючого обов'язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо забезпечення організації експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в межах Рівненської області. Юрія Вознюка до міністра освіти і науки, виконуючого обов'язків обов'язків міністра фінансів щодо збільшення фінансування дошкільних навчальних закладів. Групи народних депутатів (Курячого,Кісельова, інших; всього 17) до головиАнтимонопольного комітету щодоантиконкурентних узгоджених дій на ринку закупівель хімічних реагентів. МаріїІонової і Ірини Геращенко до голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття заходів з удосконалення державної інформаційної політики у сфері протидії інформаційним загрозам в Україні. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо негайного вирішення питання із забезпеченням вакцини проти кору з метою зупинення стрімкого збільшення кількості хворих на кір в Україні. Анатолія Денисенка до міністрасоцполітики щодо виконання у 18-му році основних завдань затверджених схваленою Стратегією подолання бідності в Україні. АндріяШипка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття термінових заходів забезпечення громадян, які мають захворювання на цукровий діабет, необхідним препаратом інсуліну. ОлександраГереги і Андрія Шиньковича до виконувача обов'язків міністра фінансів щодо замороження фонду оплати праці для державних службовців на рівні 18-го року. ОлександраГереги і Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра і Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо недопущення перебоїв з отриманням пенсій жителями

голови Львівської облдержадміністрації щодо недопущення закриття залізничної станції "Добромиль" у Старосамбірському районі Львівської області. АндріяЛопушанського, Михайла Довбенка до Прем'єр-міністра, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, міністра енергетики та вугільної промисловості щодо виконання норм Закону Закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Групи нардепів (Червакової, Іонової; всього 18) до Прем'єр-міністра щодо невиконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховного Суду України від 16 листопада 15-го року стосовно повернення до державної власності 890 гектарів земель лісового фонду в межах міста Буча Київської області. Групи нардепів (Бахтеєвої,Гальченка та інших; всього 5) до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної Голови СБУ, голови Державної служби України з лікарських засобів та контролюза наркотиками щодо можливості незаконного перетину кордону України лікарських засобів. КостянтинаЯриніча до виконувача обов'язків міністра фінансів, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам міста Кропивницький. Григорія Тіміша до голови Чернівецької обласної державної адміністрації, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики про вжиття заходів щодо забезпечення жителів села Червона Діброва якісними послугами електропостачання.

Державного підприємства "Камінь-Каширське лісове господарство", підприємства "Ківерцівське лісове господарство", Державного підприємства "Любомльське лісове госоподарство", ДП "Маневицьке лісове господарство", ДП "Ратнівське лісомисливське господарство", ДП "Старовижівське лісове господарство", ДП "Турійське лісове господарство", ДП "Цуманське лісове господарство", ДП спеціалізованого лісогосподарського агропромислового підприємства "Камінь-Каширськагроліс", ДП лісогосподарського агропромислового підприємства "Ратнеагроліс", Державного підприємства "Поліське лісове господарство", ДП "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "РОЖИЩЕАГРОЛІС", ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство", ДП "Горохівське лісомисливське господарство" щодо незадовільної діяльності лісової охорони та нецільового використання коштів. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра України щодо проведення капітального ремонту ділянки дороги Київ-Харків в межах міста Полтави. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання питань, пов'язаних із здійсненням доставки пенсій та соціальних виплат через відділення ПАТ "Укрпошта".

порушення кримінального провадження за фактом вбивства громадянина УкраїниЗахарченка, внесення відомостей про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань, всебічного та повного розслідування цього злочину та здійснення прокуратурою процесуального керівництва розслідування зазначеного злочину. ПетраЮрчишина до Генпрокурора щодо повного, всебічного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні за фактом нещасного випадку на виробництві в місті Калуші Івано-Франківської області, що призвів до смерті Вознюка Андрія. ІгоряШурми до Прем'єр-міністра України щодо відсутності координації між Міністерством оборони, Службою безпеки та Національною поліцією в питанні встановлення осіб, зниклих безвісти (як військовослужбовців, так і цивільних осіб). ІгоряШурми до Прем'єр-міністра, Директора Національного антикорупційного бюро, Глави Адміністрації Президента щодо зловживань в сфері охорони здоров'я, викритих детективами НАБУ та оприлюднених в Звіті НАБУ за I півріччя 2018 через які завдані збитки інтересам нашої держави. АртураМартовицького, Ігоря Шурми до Голови Рахункової палати щодо необхідності проведення аудиту використання коштів, виділених Міністерству охорони здоров'я та Національній службі здоров'я на створення і функціонування інформаційних (автоматизованих)

АнатоліяГіршфельда до Прем'єр-міністра щодо виділення додаткових фінансових ресурсу міському бюджету міста Лозова Харківської області. Анни Романової до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язків Голови Державного агентства автомобільних доріг, міністра інфраструктури щодо капітального ремонту доріг, по яких проходять важливі туристичні маршрути. Олександра Нечаєва до Голови Сумської облради щодо порушень у призначенні на посадув.о. директора обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми" та негативних фактів у роботі підприємства. Олександра Нечаєва до міністра внутрішніх справ щодо перевірки фактів чинення тиску працівниками Смілянського відділу ГУНП України у Черкаській області на фізичну особу-підприємця Пилипенка. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів для фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб". Юрія Бублика до Прем'єр-міністра про попередження екологічної катастрофи на території Полтавської області через незадовільне поводження з твердими побутовими відходами, перевантаженість існуючих полігонів по їх зберіганню, а також відсутність сортування та переробки. ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку, міністра інфраструктури щодо вирішення ситуації з недостатньою кількістю відведених місць для паркування автомобілів у містах України. ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра, секретаря Полтавської міськради, голови Полтавської облдержадміністрації щодо вжиття заходів з проведення робіт по капітальному ремонту трубопроводів інженерних мереж та (заміна новими) віконних та дверних блоків на сходових клітках під'їздів у будинку № 135 по вулиці Пушкіна, що у місті Полтава. ДмитраЛубінця до міністра регіонального розвитку щодо відхилення від будівельних норм у проектній документації об'єкта "Будівництво багатофункціонального комплексу по вулиці Антоновича, 136-138 у місті Києві". ДмитраЛубінця до Міністерства освіти і науки щодо недопущення порушення навчального процесу та нанесення шкоди учням школи № 37 міста Києва Голосіївського району внаслідок незаконного будівництва багатофункціонального комплексу по вулиці Антоновича, 136-138 у місті Києві. до Генпрокурора України щодо скарги громадянина АвстріїПатріка Мьорта на беззаконня під час досудового розслідування кримінальних проваджень за наслідком шахрайського заволодіння групою осіб всіма його особистими коштами. Юрія Мірошниченка до Одеської обласної держадміністрації щодо колективного звернення мешканців новобудови у містіЧорноморськ стосовно проживання більше 100 сімей у введеному в експлуатацію житловому будинку, який фактично недобудований і небезпечний для життя. Юрія Дерев'янка до директора Карпатського національного природного парка щодо необхідності вжиття заходів для передачі територіальній громаді селища ВорохтаЯремчанської міської ради Івано-Франківської області земельної ділянки для облаштування кладовища в селищі Ворохта, яка підлягає вилученню з території Карпатського національного природного парку на виконання Указу Президента України "Про розширення території Карпатського національного природного парку" №215/2010 від 23 лютого 2010 року. Юрія Дерев'янка до Національної поліції, Генеральної прокуратури щодо надання інформації про кількість кримінальних Дмитра Колєснікова до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Голови Рахункової палати щодо виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо соціального захисту дітей та молоді. Олени Сотник до Глави Адміністрації Президента України щодо надання інформації про призначення на посаду першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки УкраїниСемочка Олени Сотник до заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, Генерального прокурора щодо надання інформації стосовно стану та результатів досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактами нападів на громадського активістаСтерненка

АнтонаКіссе до Прем'єр-міністра щодо перерахунку призначених пенсій державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування. ОлександраСупруненка до Прем'єр-міністра щодо систематичного неналежного розгляду депутатських звернень та запитів Прем'єр-міністром України. ОлександраСупруненка до Київського міського голови щодо вжиття не належних заходів із завершення реконструкції дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва. Олександра Марченка до голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку, виконувача обов'язків міністра фінансів, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо порушень прав та обов'язків пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій при плануванні видатків на охорону здоров'я держбюджету України на 2019 рік. ВіталіяГудзенка до голови Київської облдержадміністрації щодо виділення коштів на придбання товарів та послуг Таращанському державному технічному та

Держгеонадрів України та Житомирської обласної ради діяльності ДП "Житомирторф". ІгоряКотвіцього до Прем'єр-міністра щодо пропозицій для підготовки до другого читання проекту Закону України "Про Держбюджет України на 2019 рік". АндріяВадатурський до Прем'єр-міністра щодо відновлення функціонування Миколаївської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та

та центральних органах виконавчої влади у відповідність законодавству України і запобігання незаконному зовнішньому управлінню ними. Віктора Вовка до Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка щодо перевірки численних фактів грубих порушень трудового законодавства і прав громадян агрохолдингом ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та його дочірніми підприємствами, у тому числі з метою здійснення політичного тиску. ВадимаКривохатька до голови Запорізької облдержадміністрації щодо вакцинації дітей в Запорізькій області у 18-му році. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо погашення заборгованості із заробітних плат працівникам філії "Новоград-Волинська ДЕД" ДП "Житомирський облавтодор". Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо проведення лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів інвалідові III гр. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра, виконувача обов'язків міністра фінансів, голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голови Рівненської облдержавної адміністрації щодо необхідності збільшення обсягу державного фінансування Суспільного мовлення Рівненщини. ТетяниОстрікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби про надання інформації щодо кількості та ефективності застосування митницями ДФС України форм митного контролю з ініціативи правоохоронних органів. ТетяниОстрікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про результати функціонування системи блокування податкових накладних. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо вжиття належних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої майну місцевих жителів внаслідок пожежі на військовому складі поблизу міста Ічня Чернігівської області. Олександра Кодоли до міністра оборони щодо забезпечення умов для проведення ремонтних робіт помешкань громадян та закладів соціального призначення, що знаходяться на балансі військового які постраждали внаслідок пожежі на військовому складі поблизу міста Ічня Чернігівської області. АндріяГальченка та Костянтина Павлова до Прем'єр-міністра про загрозу зриву опалювального сезону в місті Кривому Розі. АндріяГальченка до Прем'єр-міністра щодо слухопротезування кохлеарними імплантами та про про реабілітацію дорослих та дітей з глибокою втратою слуху. Юрія…. ОлегаКулініча. Олега Кулініча до Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку щодо виділення фінансування на реалізацію програм і проектів. ГанниГопко і Остапа Єднака до Міністерства внутрішніх справ про систематичні напади на громадських активістів, правозахисників та журналістів, які викривають зловживання міської влади та проросійських сил у місті Одеса і відсутність належної відповіді Міністра внутрішніх справ України на депутатське звернення з цього питання. Групи нардепів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до заступника голови Державного агентства лісових ресурсів, прокурора Хмельницької області щодо перевірки законності масової вирубки лісів в Теофіпольському районі Хмельницької області. Групи нардепів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до Теофіпольської районної держадміністрації Хмельницької області щодо вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблеми незадовільного стану доріг в Теофіпольському районі Хмельницької області. Тетяни Бахтеєвої до Прем'єр-міністра щодо вакцинації дітей неякісними або, можливо, фальсифікованими вакцинами у приватних закладах охорони здоров'я. ВалентинаНичипоренка до Прем'єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, голови Держагентства водних ресурсів, т.в.о. голови Держслужби з питань геодезії, міністра екології, голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, голови Білгород-Дністровської міської ради, голови Затоківської селищної ради Одеської області, голови Одеської облдержадміністрації щодо сприяння у зупиненні неправомірних дій, відносно використання земельних ділянок, а зокрема пляжів Затоківської селищної ради Одеської області. ІриниСуслової до міністра закордонних справ щодо надання інформації про громадян України, які перебувають у місцях несвободи на території інших держав. СергіяЛабазюка до Комітету Верховної Ради з питань будівництва, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, Міністерства регіональногорозвитку, Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницької міської ради щодо проблемних питань діяльності ОСББ міста Хмельницького. СергіяЛабазюка до Міністерства юстиції України, Хмельницької міської ради, Хмельницької облдержадміністрації Дякую. галузіВашківецької об'єднаної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області. Івана Рибака до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Чернівецької облдержадміністрації, головиВижницької районної держадміністрації Чернівецької області щодо надання допомоги на лікування онкохворому мешканцю селища міського типу Берегомет

комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

щодо народження жителя Немирівського району Вінницької області Знайди Григорія Орденом "За мужність" за порятунок життя 25 воїнам АТО під час бою у селі Ковське Донецької області 25 липня 2014 року. Я продовжу нашу роботу, наше засідання на 15 хвилин для того, щоб мати можливість оголосити всі 308 запитів. І продовжую це робити. Вахнівка Липовецького району, Китайгородської сільської ради Іллінецького району до проекту комп'ютеризації сіл ПАТ "Укрпошта". Андрія Іллєнка до Прем'єр-міністра, голови Київської міської держадміністрації щодо забезпечення достатнього фінансування для продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу у місті Києві. Андрія Іллєнка до Голови Національної поліції, Генерального прокурора щодо неналежного розгляду депутатського звернення та невжиття заходів реагування Деснянським управлянням поліції ГУНП у місті Києві за фактом масового пошкодження та знищення дерев лісопаркового господарства у кварталі між Броварським проспектом та вулицею Кіото, ТЦ "Leroy

Михайла Головка до Голови СБУ, міністра внутрішніх справ, Генпрокурора щодо неправомірних дій співробітників Національної поліції по відношенню до активістів громадської організації "Невідомий Патріот". ВікторіїСюмар до виконуючого обов'язки Голови Державного агентства автомобільних доріг, Міністерства інфраструктури щодо забезпечення задовільного стану дорожнього покриття автомобільних доріг Н-23 та Т-0606. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра щодо недопущення масового закриття відділень ПАТ "Укрпошта". СергіяКапліна до Прем'єр-міністра щодо незаконного призначення генерального директора Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат". СергіяКапліна до Голови Державної служби України з безпеки на транспорті, Прилуцького міського голови, виконуючого обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації щодо проблемної ситуації з рухом вантажного транспорту вулицями міста Прилуки. ОлегаОсуховського до міністра екології, Здолбунівського міського голови, Голови Рівненської районної держадміністрації, Рівненського міського голови, Голови Рівненської облдержадміністрації, Голови Здолбунівської районної держадміністрації про відновлення озера Басів Кут та річки Устя. ОлегаОсуховського до голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, першого заступника голови Комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення, першого заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, голови Комітету з питань бюджету, Прем'єр-міністра, Глави Адміністрації Президента, Ради нацбезпеки і оборони щодо негайного вжиття вичерпних заходів по розгляду звернення органів місцевого самоврядування. ОлександраВілкула до тимчасово виконуючого обов'язки Президента ПАТ "Укртрансгаз", Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» щодо собівартості, об'ємів видобутку та об'ємів транспортування газу власного видобування за 13-18-й роки, та запланованих на 19-й рік. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра, виконувача обов'язків міністра фінансів, Голови Національного банку щодо інформації стосовно співробітництва МВФ з Україною: поточної, схваленої у березні 15-го року програми розширеного фінансування, яка добігає завершення у березні 19-го року та нової 14-місячної програми з Україною у форматіstandby. Борислава Берези до Голови Національної поліції України щодо бездіяльності службових осіб СВ Дарницького УП ГУНП в місті Києві. ІриниКонстанкевич до Прем'єр-міністра, голови Волинської облдержадміністрації щодо проведення у 19-му році ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення у Камінь-Каширському,

біля будинку №1 по вулиці Макарівській у Шевченківському районі міста Києва. ЮріяЛевченка до директора Інституту археології НАН України щодо отримання інформації про археологічні дослідження та з інших питань щодо земельної ділянки за адресою: вулиця Половецька, 4 у Шевченківському районі міста Києва. Віктора Бондаря та ЄвгеніяГєллєра до київського міського голови щодо забезпечення приміщенням Київської міської організації ветеранів України. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра про серйозні недоліки винесеного на обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей". Юрія Павленка до Прем'єр-міністра про вжиття заходів для повернення до України під опіку бабусі дітей-громадян України, які стали сиротами, перебуваючи з матір'ю у Федеративній Республіці Німеччина. Юлія Іоффе до голови Центральної виборчої комісії про необхідність захисту конституційних прав громадян, невідкладного вирішення питання щодо призначення та проведення перших виборів у Гірській міській об'єднаній територіальній громадіПопаснянського району Луганської області. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо необхідності застосування рівних підходів при виплаті заробітної плати працівникам промислової та непромислової групи вугледобувних підприємств. фінансових зобов'язань держави Україна перед Міжнародним валютним фондом. Олега Петренка до начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області щодо надання інформації про стан розслідування фактів жорстокого поводження із безпритульними тваринами у місті Ватутіне. Сергія Лещенка до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо будівельних робіт на об'єкті торгівельно-розважальний центрОушен Молл (Ocean Mall). Сергія Лещенка до Генерального прокурора щодо взяття на контроль розслідування справи про несумлінне виконання забудовником "Алекс Буд" своїх зобов'язань щодо будівництва житлового будинку на проспекті проспекті Правди, 80-82 у місті Києві. ГригоріяТіміша до голови Чернівецької облдержадміністрації про сприяння щодо розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад на IV квартал 18-го року. до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг щодо ремонту автомобільних доріг державного значення в межахСнятинського, Косівського та Верховинського районів Івано-Франківської області. ОлександраКірша до виконуючого обов'язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Крона-Компані" щодо встановлення "лежачих поліцейських" для припинення незаконних незаконних нічних автоперегонів та порушення громадського порядку на парковці супермаркету "Ашан" по вулиці Героїв Праці, 7 в місті Харкові. до прокурора Дніпропетровської області, прокурора Харківської області щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Сергія Рудика до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України щодо подовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування смілянським комунальним підприємством "ВодГео" підземних вод Смілянського водосховища.

Смілянського міського голови Черкаської області, Голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо невідкладного вжиття заходів для стабілізації ситуації з теплопостачанням у місті Сміла. Едуарда Матвійчука до Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна, Одеської обласної державної адміністрації стосовно об'єктивного розгляду колективного звернення за підписом 229 співробітників та батьків дітей, які займаються в секціях Палацу спорту "Юність" Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" містаЧорноморськ Одеської області щодо необхідності об'єктивного розгляду усіх обставин ситуації, що склалася протягом останніх місяців із діяльністю цього Палацу спорту для подальшого уникнення негативних наслідків, а також всебічного захисту інтересів дітей, молодих спортсменів, тренерів та обслуговуючого персоналу об'єкту фізичної культури та спорту. Ігоря Алексєєва до Директора Інституту законодавства Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчого врегулювання інституту адвокатури в Україні. Ігоря Алексєєва до виконуючого обов'язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо утримання зупинки громадського транспорту "ПівденнаБорщагівка" на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-27 Київське Півкільце. Юрія Берези до Прем'єр-міністра щодо неналежного розгляду депутатського запиту стосовно недопущення масових порушень права громадян придбавати житло вперше без сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Миколи Кучера до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо зміни формату авторської програми "Фольк-music" Івана Мельничука до прокурора Вінницької області, начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області щодо надання інформації про хід розслідування за фактом протиправної діяльності службових осіб МКП "Енергоресурс" під час реалізації проекту реконструкції спортивного оздоровчого закладу "Юність" в місті Жмеринка. Івана Мельничука до начальника Головного управлінняДержгеокадастру у Вінницькій області щодо забезпечення реалізації прав громадянина Мельник на земельну частку. ЮріяТимошенка до Голови Державної аудиторської служби України щодо проведення перевірки використання державних коштів. ЮріяТимошенка до Коломийського міського голови Івано-Франківської області щодо надання проектно-кошторисної документації та перевірки інформації. ЮліїЛьовочкіної до Прем'єр-міністра щодо забезпечення прав осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України. Ігоря Луценка до Генерального прокурора України щодо забезпечення ефективного здійснення Генеральною прокуратурою в суді представництва інтересів держави з метою визнання права державної власності України в особі Фонду державного державного майна України на частину нафтопроводу Грозний-Армавір-Трудова. Ігоря Луценка до Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації щодо проведення цільової перевірки стану технічного захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах ДП "Прозорро Продажі" та ДП "СЕТАМ" та контролю за заходами з усунення недоліків ДП "ПРОЗОРО". Оксани Білозір до Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини України щодо необхідності негайної вакцинації та стерилізації бродячих тварин у населених пунктах на лінії зіткнення з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра про виконання положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів ПавлаРізаненка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо вжиття невідкладних та дієвих заходів для забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянці автомобільної дороги місцевого значення О100402 Бориспіль-Дударків-Бзів-/М-03/. АльониБабак та Тараса Пастуха до міністра оборони повторно щодо надання детальної інформації про КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ". АльониБабак до Одеського міського голови повторно щодо невідкладного списання з балансу будинку в управління ОСББ "Гармонія-плюс". Едуарда Матвійчука до Міністерства регіонального розвитку, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Одеської обласної державної адміністрації щодо об'єктивного розгляду колективного звернення мешканців новобудови по вулиці Парусній, 18 у місті Чорноморськ Одеської області в інтересах 549 сімей, більше 100 з яких вимушені проживати у невідповідних умовах фактично недобудованого житла. Богдана Матківського до міністра внутрішніх справ, Київського міського голови стосовно можливого рейдерського захоплення майна громадян України – членів автостоянки по пр. Соборності (Возз'єднання) 21 А, місті Києва. Групи нардепів (Горвата, Лунченка, Петьовки) до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо імплементації норм Закону №2360-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. останній запит групи народних депутатів (Горвата, Лунченка, Петьовки) до Прем'єр-міністра України щодо визначення джерел та опрацювання механізму фінансового забезпечення вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації без статусу окремої юридичної особи у 2019 році. Шановні колеги, ми завершили оголошення запитів, зареєстрованих в Апараті Верховної Ради України. Ще раз звертаюся до шановних колег в в інших органах влади виконавчої з проханням надавати комплексні, ретельні, ґрунтовні відповіді народним депутатам України, щоб не було в нас незадоволених представників парламенту на отримані ними відповіді. зараз, шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин. Відразу після перерви у нас час для виступів народних депутатів з різних питань. Тому я звертаюся до всіх колег з проханням повертатися і вчасно записатися всіх бажаючих. Що стосується законопроектів, ми будемо розглядати їх наступного сесійного тижня. Дякую.

Запрошую до слова народного депутатаБондара. Доброго дня! Бондар Михайло, 119-й виборчий округ,Бродівщина, Радехівщина, Кам'янка-Бузький і Бузький райони. Я вже неодноразово з цієї високої трибуни виступав по проблемах мого округу. І особливо по тих проблемах, які стосуються лікування дітей хворих і на онко, і на пересадку органів. І сьогодні знову ж такий самий мій буде виступ. До мене звернулася мешканка селаТетевчиці в Радехівському районі Львівської області з проханням грошової допомоги для лікування доньки Куцяби Мирослави Ярославівни 1989 року народження. Мирославі поставили діагноз саркома і лікування оцінили в 250 тисяч гривень, це курси хіміотерапії та операції. Звернувся з відповідними зверненнями в служби соціального захисту області, району оказати допомогу в оформленні відповідних пільг, субсидій чи наданні необхідної медичної допомоги, чи матеріальної допомоги на лікування. Також звертаюсь до колег і всіх небайдужих допомогти родині. Важлива кожна гривня. Разом ми зможемо допомогти і це нескладно. Від хвороб не застрахований ніхто з нас. Від цього не врятує депутатська недоторканність. Головне – залишатись небайдужими та допомогти тим, хто потребує допомоги, по мірі своїх сил та можливостей. Звертаюся до колег-депутатів, не ігнорувати такі звернення та надати посильну допомогу. Часто у родин остання надія – на допомогу небайдужих людей. Реквізити для допомоги опублікую на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та можу надати всім бажаючим колегам. Звертайтеся і долучайтеся до допомоги, допомога просто важлива, долучайтеся і не будьте байдужими. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаПарасюка. 12:48:08 ПАРАСЮК В.З. Дякую. Хочу розказати, що зараз відбувається в місті Новояворівськ, як я бачу вирішення цієї проблеми. І, можливо, цей виступ побачить Володимир Борисович Гройсман, який обіцяв, що розбереться. Але мене дивує те, що він свідомо не бачить тих речей, які відбуваються, він з високої трибуни розказує про те, що у всьому винні мери міст, що не починається починається опалювальний період, але він не розуміє, що великою кількістю теплоцентралей керують приватні структури і держава, і мери міст не мають до того ніякого відношення. Але я хочу поговорити про містоНовояворівськ. От коли одне з підприємств, яке давало тепло в місті, було арештоване, то "Армат", є така структура, яка визначила нового управителя. От вона провела конкурс, управителя знайшли, але попередні керівники почали саботувати те і переконувати, щоб люди не виходили на роботу. Але коли всі сіли за стіл переговорів, то все ж таки люди вийшли на роботу і підготували котельню до опалювального періоду. Але потім виявилося, що на котельні пропали запрограмовані контролери і без цих контролерів неможливо запустити котельні. Нові контролери можна виготовити в Європі, але це термін два-три місяці і ми всі маємо розуміти, що це просто настануть морози і люди просто будуть без тепла. Я вважаю, що тут, в першу чергу, мають зрозуміти власники, тимчасові власники підприємства, які взяли його колись в управління, про те, що потрібно віддати ці контролери і не саботувати в опалювальний період, тому що люди просто лишаються без тепла. Я хочу передати слова громадян містаНовояворівська, які сказали: якщо до понеділка не буде вирішення цієї проблеми, вони просто перекриють дорогу Львів-Краківець і не будуть нікого пускати на контрольно-пропускний пункт. І це є реальність, і це я передавав Володимиру Борисовичу Гройсману. я маю надію, що цей виступ подивляться люди, які мають до того відношення і віддадуть ту річ, яку вкрали з котельні. І в 35-тисячне містоНовояворівськ повернеться тепло, я щиро в це вірю. Якщо цього не буде, то люди, знову ж повторюсь, перекриють дорогу і поїдуть до власників цієї котельні під доми, і під тими домами будуть жити. Вони мені про це написали наFacebook, про це я передаю зараз з трибуни Верховної Ради. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаГаласюка. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, Міжнародний валютний фонд вимагає підвищення цін на газ для населення, а отже і комунальних тарифів в Україні. І одночасно виступає проти підвищення соціальних стандартів в Україні, проти підвищення мінімальної заробітної платні. Позиція Радикальної партії Олега Ляшка прямо протилежна. Ми наполягаємо на тому, що комунальні тарифи треба не підвищувати, а знижувати і стабілізувати. Для цього є всі можливості, якщо неплясати під дудку Міжнародного валютного фонду, а збільшувати український газовидобуток, робити масштабну енергомодернізацію в країні, і запровадити чесну формулу ціни газ. Тому що газ українського видобутку коштує врази дешевше аніж імпортний, і країна має всі можливості вже за кілька років взагалі відмовитись від імпорту газу і перейти на газ вітчизняного видобутку. Це є можливість для зниження цін на газ для населення, промисловості і чесних тарифів для людей. Адже сьогодні, на жаль, влада проводить повністю протилежну політику – політику шоку, економічного шоку, без терапії. Тарифи підняли до рівня, який вже наближується до європейського, заробітна платня в Україні за даними останнього звіту того ж МВФ найнижча в Європі. Команда Олега Ляшка пропонує суттєво підвищити соціальні стандарти в України. Ми подали до бюджету поправку, якою наполягаємо на встановленні мінімальної заробітної платні 6 тисяч гривень. Це є те, те, на що сьогодні є можливості, є ресурси, є політика, яка це здатна забезпечити і, безумовно, індексація пенсій, безумовно, підняття заробітної платні бюджетникам, освітянам, медикам. Це те, що треба робити. Для того, щоб це підвищення доходів українців було економічно забезпеченим, щоб воно не було зжерте шаленою інфляцією, яку нам, на жаль, нав'язує нав'язує помилково економічна політика уряду, ми пропонуємо прийняти промисловий пакет реформ. Створити сприятливі умови для розвитку українського виробництва, промисловості, залучення інвестицій, дешевші кредити через Експортно-кредитне агентство, інвестиційні стимули, гарантії, нижчі податки для виробників через індустріальні парки, нові ринки, сотні тисяч нових робочих місць і вища заробітна платня для українців, через "Купуй українське, плати українцям!", безкоштовне під'єднання до інженерних мереж Це дозволить стримати тарифи, це дозволить підняти зарплати і реально повернути мільйони українців-заробітчан додому. Це політика, на якій наполягає Радикальна партія. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаКишкаря. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня за дорученням лідера Радикальної партії Олега Ляшка я представив наші позиції на зустрічі представників фракцій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Від початку, нагадавши пані Меркель її коментар розмови з Путіним у березні 2014 року, що той не контактує з реальністю і знаходиться в іншому світі, наголосив, що таке дике світосприйняття Путіна є частково наслідком політики умиротворення агресора з боку Заходу, як до, так і після початку агресії Росії проти України, в тому числі наслідком позиції Німеччини на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році щодо ненадання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Також нагадав канцлеру Німеччини, що Україна успадкувала третій за розміром ядерний потенціал у світі, який у 2,5 рази перевищував ядерний арсенал Великобританії, Франції, Китаю разом узятих. То ж агресія Росії проти України підриває весь світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї. Який сигнал це надсилає Північній Кореї, Ірану та іншим, які бачать приклад України, що віддала ядерну зброю і потерпає від російської агресії? Без виконання гарантій за Будапештським меморандумом ядерна безпека в Європі і світі неможлива. Також наголосив послідовну позицію команди Олега Ляшка щодо: антиконституційності та невідповідності міжнародному праву так званих Мінських угод; необхідності будапештського формату міжнародних переговорів, тобто України, США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії з залученням Німеччини як лідера Європи замість нормандського формату; необхідності миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу та міжнародного контролю за російсько-українським кордоном; недопустимості будівництва "Північного потоку-2" і, зрештою, необхідності збереження і посилення міжнародного антипутінського фронту та політики санкцій. До канцлера Німеччини також була донесена позиція команди Олега Ляшка щодо необхідності радикальної зміни економічної політики України, адже головну внутрішня загроза для України – це масова бідність і еміграція населення. України перетворилася на експортера сировини та людей замість експорту готової продукції – це шлях до національної катастрофи. Наша місія – зупинити це сповзання в прірву та забезпечити економічний прорив в Україні. Олег Ляшко і його команда мають намір вигравати президентські та парламентські вибори наступного року, то ж Німеччині і нашим міжнародним партнерам варто готуватися до радикальних змін політики України у 2019 році. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаЛінька. Доброго дня! Віктор Кривенко, Народний Рух України. Ви знаєте, наш Прем’єр-міністр чомусь намагається називати людей популістами, тих, які піднімають питання справедливої ціни на газ. З лютого 15-го року, коли більшість членів коаліції з трьохсот депутатів стояли навшпиньках перед МВФ і говорили, який прекрасний меморандум, я говорив, що так, нам треба з МВФ працювати, але в частині газу не можна ні в якому разі погоджуватися. Я виступав на десятках ефірів в лютому, в березні і розповідав, як Штати зрівнювали тарифи на газ для населення і для промисловості з 38-го по 89 рік. Більше 50 років доводили ціну на газ, щоб вона була рівною. В нормальних економіках ціна на газ для населення і на енергоресурси, вона вища, ніж для промисловості, тому що промисловість дає кумулятивний ефект, вона забирає людей з безробіття, багато чого позитивного робить, податки сплачуються. Я був тоді в кабінеті тодішнього голови НКРЕ пана Вовка і говорив їм, що прийде час, і ви будете на лаві підсудних. Не може незалежний регулятор, до копійки вгадати ціну на газ з меморандуму з МВФ, при всій повазі до наших партнерів з МВФ. Я не голосував за Закон про бюджет, яким вводилися ці субсидії, які знищують душу українця. Вони роблять з нього утриманця, вони роблять з нього неробу, тому що людям у владі потрібні такі люди, які будуть бідними і ними легко буде маніпулювати, які будуть залежними від субсидій, дотацій. І вже на середину 16-го року більше половини українських домогосподарств отримували більше половини доходів з незароблених грошей. Зараз сьогодні Прем’єр-міністр знову почав розповідати про те, що виявляється, що є урядГройсмана, ми бачимо на презентаціях, але в кожній конкретній проблемі винен окремий міністр. То неправильно у нас керують Фондом держмайна, ТЕЦ не запустилася, то неправильний міністр енергетики, то неправильний інший міністр, – а чомусь називається "уряд Гройсмана", а не "уряд України". Я вчора разом з мешканцями Сміли, з головою Віктором Овчаренком, Народного Руху України в Смілі ми вчора вручили заступника міністра Кабінету Міністрів лист-звернення з проханням, щоб панГройсман взяв під особистий контроль ситуацію в Смілі,тому що це ганьба. Якби це було тільки вчора, сталося – весь минулий рік люди були фактично підвішені, постійно відмикався газ. Зараз немає опалення. Те саме у Василькові –півміста не запущене, а мера Василькова покривають як правоохоронні органи, так і вся вертикаль влади покриває його, тому що він пообіцяв гідний на виборах результат. Тому Народний Рух України вимагає від Прем’єр-міністра створити штаб, персонально його очолити, не перекладати на віце-прем'єр-міністрів, персонально його очолити і показати як він вміє керувати державою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Лозового. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. "Слово рідне - орле скутий, чужинцям кинуте на сміх", - писав Олександр Олесь. Сьогодні День української писемності та мови. Нашу святу і найкрасивішу на світі українську мову в тій чи іншій формі забороняли сотні разів: московський цар Олексій, Петро І, АннаІоанівна, Катерина ІІ, Ленін, Сталін, Постушеви, Хатаєвичі, Кагановичі. Вони ненавиділи українців, так, як і сьогодні кремлівська вертикаль нас ненавидить, і забрати в нас одне з найдорожчого – нашу мову, нашу самоідентифікацію – їхня ціль. Згадайте Андрусівську угоду, згадайте Люблінську унію. В 1918 році тут в Києві, коли прийшли більшовики, вони розстріляли 5 тисяч осіб, 5 тисяч наших співвітчизників, вдумайтесь, тільки за те, що вони розмовляли українською мовою і носили національний одяг чи в них вдома висів портрет головного радикала українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні за українську мову знову вбивають. І крім заборони політичної, крім заборони в діловодстві Москва робила все, щоб позбавити українців права звертатися до Господа на своїй мові, права молитися на тій мові наших предків. Про це пише в Біблії в посланні доКоринтян апостол Павло: "Коли молюсь чужою мовою, то, хоча дух мій молиться, розуміння моє ж безплідне". Різними маніпуляціями, нібито канонічністю приписує нам московська церква, що ми, українці, звертатися до Бога своєю мовою права не маємо. Це все "бред сивой кобылы", як ви, нешановні кацапи, кажете. Тому що і Вселенська Патріархія, інші помісні церкви моляться на тій мові, на якій розуміє громада тої чи іншої церкви. І сьогодні, коли відбуваються події історичні, коли відновилась історична справедливість і знята анафема зі Святішого ПатріархаРуси-України Філарета, який 30 років чекав на відновлення цієї історичної справедливості, коли у нас як ніколи близький шанс мати свою канонічну помісну церкву, дуже соромно і боляче, коли на цьому паразитують політики. Але здобути автокефалію для української церкви - цього мало. Україна – світська держава і держава демократична, де кожен має право ходити в ту церкву, яку вважає за потрібне. Але не має жодного морального права московська церква в Україні називатися українською – це абсурд. Вона ж така українська, як, наприклад, організація "Український вибір" Віктора Медведчука, кума Путіна. Слово українська в назві не відповідає суті. І сьогодні ми повинні добитися, щоб екзархат Московської патріархії в Україні називався Російською православною церквою в Україні. Ми, українці, маємо свою мову, маємо свою національну гідність і ми переможемо. Слава нації! Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні Україна відзначає День української мови та писемності. І це хороша нагода згадати, наскільки важливою є мова для свободи, єдності в взагалі для самого існування нашої держави; згадати, скільки утисків і переслідувань за три століття московської окупації пережила наша мова, скільки людей боролися і працювали для збереження, захисту та її розвитку. І тому, колеги, я хотіла сказати, що мова – це питання національної безпеки. І ми як законодавці маємо виконати ту частину роботи з її утвердження і розвитку. Я дуже сподіваюся, що в другому читанні законопроект про державну мову ми нарешті ухвалимо. Також хотіла б нагадати, що ще 2 роки тому радіоефір був окупований російською попсою ішансоном. І на 1 українську пісню було 20 російських. Я пам'ятаю, який опір навіть в цьому залі був під час ухвалення Закону про українську пісню на радіо і як лобісти руськомірських радіомагнатів в цьому залі вставляли палиці в колеса для того, щоб закон не було ухвалено. Вчора закон запрацював на повну силу. І тепер 35 відсотків пісень в ефірі кожної радіостанції мають бути україномовними. Але радіостанції вже й так виконують, перевиконують Ви знаєте, що в цьому році частка українських пісень на радіо уже 54 відсотки, тому що це класно, модно і популярно слухати українську музику. І що, ті, хто говорили, що радіостанції закриються, бо не буде українських пісень, що слухачі будуть, переставатимуть слухати радіо, будуть протести, розкол – все те, що було і коли ми ухвалювали Закон про декомунізацію. Тому я дуже сподіваюся, що в питаннях укріплення української ідентичності через декомунізацію, через утвердження і забезпечення функціонування української мови, через підтримку українського кіно, української культури ми зможемо дуже потужніше дати відсіч "русскому миру" і все будь-які спроби не пройдуть. Також на цьому тижні ми розглядали питання втручання Кремля у вибори в Україні і ті інструменти, які будуть. Це знову питання, крім фінансування політичних партій, це питання енергетичної сфери, коли енергетичні олігархи матимуть кошти для продовження фінансування. поставити питання і до уряду: хто отримує зараз фінансування? Хочу сказати, що вчора ми голосували за Угоду промакрофін з Європейського Союзу, це 1 мільярд євро. Перший транш – 500 мільйонів, який має зайти. Але якщо ми подивимося, як витрачає уряд наявні кошти, коли ми бачимо, що "Миронівський хлібопродукт" за однією з програм підтримка… компенсація будівництва тваринництва отримує майже 800 мільйонів гривень. У мене виникає питання: якщо ми хочемо підтримати фермерів, то чому підтримуємо найбільші агрохолдинги? Невже це є топ-пріоритет? Тому я закликаю уряд при розгляді бюджету на наступний рік перестати закладати кошти під ті програми для агроолігархів, так само для енергетичних олігархів, прізвище яких знає вся держава. Інакше ми позичаємо гроші, а потім роздаємо їх олігархам. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаКишкаря. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, в останні місяці цього року формується бюджет на наступний рік. Так от щоб ви розуміли, зі 100 відсотків видатків на наступний рік 40 відсотків зразу уходить на погашення боргів, які ми повинні заплатити нашим міжнародним фінансовим партнерам. відсотків йде на військову та оборонну галузь і залишається 40 відсотків на все інше, а всі інше – це зарплати і пенсії, це субвенції та дотації, це такі галузі, як охорона здоров'я, наука та освіта і багато-багато іншого. Я до чого це кажу? Напрямків, які потрібно профінансувати з державного бюджету, дуже багато і, як завжди, грошей на все не вистачає. І отут починається урізання. Уряд починає вибирати, які програми профінансувати, а які ні. Так от, коли починається таке вибіркове… вибіркові моменти, то тут дуже важливо правильно розставляти пріоритети, що потрібно залишити та профінансувати в першу чергу. команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком вважає, що пріоритетом та взагалі головним скарбом нашої держави - це є людина. І головне зберегти цю людину, щоб вона не втікала з України. Тож, щоб не було такого, щоб гроші витрачалися марно, щоб зупинити цю масову міграцію молодих людей, молодих фахівців та професіоналів, щоб нарешті-решт дати поштовх розвитку інфраструктури, залучити мільярдні інвестиції, зробити нові робочі місця команда Радикальної партії при формуванні бюджету на наступний рік вимагає від уряду відновити фінансування програми про наданню пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання та будівництва житла. Якщо ця програма буде профінансована в повному обсязі це дасть можливість створити у будівельній галузі біля 2,5 тисяч робочих місць, а це додаткові надходження до бюджету, залучити до суміжних галузей народного господарства понад 10 мільярдів гривень. Ми говоримо, що нам потрібно відновляти українську економіку. Так от, це один з кроків як це потрібно зробити, як це можна зробити. Також хочу зауважити, що це кредитні кошти, це не безповоротна допомога, ці кошти потім будуть повертатися до бюджету та ще і з відсотками. І саме головне – це дозволить забезпечити житлом біля двох тисяч молодих сімей. Головна проблема сьогодні, що тримає людей в Україні – це відсутність житла і першого робочого місця. Давайте це виправляти. Тож, шановний уряд, правильно, будь ласка, визначайте пріоритети і дослухайтесь до вимог Радикальної партії Олега Ляшка, тоді ми зможемо зупинити міграцію людей з України. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, шановні українці, хочу всіх привітати з Днем української мови і писемності, бо це дійсно важливе свято для нас, для України, яка сьогодні становиться як нація. Але дуже важливо, щоб саме в українському бюджеті ми змогли передбачити відповідні кошти і ресурс для того, аби підвищити обіцяні ще в цьому році заробітні плати для професорсько-викладацького складу. Це дуже важливо те, що сьогодні ці люди тримають наше майбутнє в своїх руках і спілкуються з тими людьми, які будуть після нас змінювати нашу країну. Дуже важливо ще зауважити, що саме сьогодні триває візит Глави Парламентської асамблеї НАТО РасоюЮкнявічене. Саме сьогодні президент цієї асамблеї разом з головою парламенту відвідаю схід. Це вперше в історії і НАТО і Україна, коли гість такого високого рівня їде на схід аби побачити, що саме насправді там відбувається для того, аби ми, українська делегація, яка 15 листопада відбуде до Галіфаксу, змогла зробити далі свою роботу. Я вже згадувала у цьому залі про те, що вперше в історії України і НАТО 2020 весняна асамблея відбудеться у Києві. Це та робота, за яку можна звітувати за останні два роки зроблені в цій асамблеї. Наступне хочу сказати і буде важливим, що саме уГаліфаксі будуть прийняті важливі речі як для Грузії, так і для України. Що стосується мого округу, то у червні 2019 року один із заходів асамблеї НАТО відбудеться в моєму окрузі в місті Львові, де ми зможемо відвідати і Яворівській полігон і побачити як сьогодні вже відбуваються спільні навчання. пані Президент Раса Юкнявічене колишній міністр оборони Литви, яка створила польсько-українсько-литовську бригаду, яка вже розпочинає активні навчання і співпрацю. Ми можемо сьогодні багато говорити, але покроково парламентською дипломатією, прийнятими відповідними і необхідними законами для того, аби реформувати наші спеціальні органи призначення для того, щоб вони могли робити якісно свою роботу, і ми могли претендувати на те, аби стати членами цієї парасолі безпеки. Дуже важливо, що прийняті рішення сьогодні показують готовність українського парламенту і взагалі українців, які сьогодні роблять свій вибір на євроатлантичну інтеграцію. Ми сильні тоді, коли є єдиними і коли розуміємо пріоритети нашої держави. Ми можемо з вами сперечатися, в який спосіб і якою швидкістю рухатись, але те, що вектор України незмінний і те, що сьогодні саме євроатлантична інтеграція є пріоритетом, – це є той вже беззаперечний факт. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що НАТО – це не лише безпека в обороні, а це – стандарти освіти, це стандарти охорони здоров'я і це стандарти якості життя. Слава Україні! (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаЛінька. ДмитроЛінько, Радикальна партія Олега Ляшка. 236 будинків, 10 дитсадків, 6 шкіл та 2 лікарні сьогодні вранці опинилися без тепла через аварію в Кропивницькому "Кіровоградтеплоенерго". Це сталося через систематичні борги, які заборгувала компанія комунальна перед "Нафтогазом", яка сьогодні фактично доведена до банкрутства і півміста сьогодні знаходяться без тепла. Більше 117 мільйонів гривень заборгували сьогодні "Кіровоградтепло" перед "Нафтогазом", через це сьогодні вимушені купувати газ по ціні 13 тисяч гривень. І за все це будуть платити мешканці Кропивницького. Кропивницька міська рада за весь цей час, а ця ситуація склалася не вчора і не позавчора, а більше року постійно систематично заводилися до банкрутства, не зробила жодного кроку для того, щоб підготувати місто до тепла. Сьогодні вони повертають, хочуть повернути, "Кіровоградтеплоенерго" до до комунальної власності міської ради, але це пізно, тому що сьогодні вже на вулицях тепло, а мешканці (діти в школах, мешканці Кропивницького в лікарнях) сьогодні мерзнуть. І на сьогоднішній день майже 200 тисяч людей позбавлені тепла. Ця ситуація не тільки стосується Кропивницького, а всієї України, тому що більше 45 мільярдів сьогодні становить борг за газ перед "Нафтогазом". Це означає, що підвищення у 23 відсотки – це ще десятки мільярдів гривень, які сьогодні не зможуть платити українці, за які потім будуть забирати і квартири, за які сьогодні люди залишаються без тепла. Радикальна партія Олега Ляшка тиждень вимагає, щоби прийняли мораторій на підвищення ціни на газ. Парламент два тижні не працював, тиждень працює - і досі не спромігся поставити цю постанову на голосування. Ми запропонували реальний план, як побороти ціни на газ і побороти шалені підвищення комунальних тарифів. По-перше, це масштабнаенергомодернізація, щоби ті комунальні теплокомуненерго, вони не знаходилися в аварійному стані, через що втрачається тепло, втрачається величезна кількість газу і люди залишаються без тепла. Пільгові "теплі кредити" для населення, щоб 2 мільйони українців могли заощаджувати газ і могли сплачувати менше. Реформування "Нафтогазу", сьогодні не потрібна така монопольна структура, як "Нафтогаз", в країні, яка виписує собі мільярдні видобуток газу. В цьому році видобуток газу українського впав на 1 мільярд кубометрів. Замість того, щоби підвищувати - і Верховна Рада, до речі, за нашою ініціативою зробила всі можливості, зменшила ренту, зробила можливість, щоби видобувати новий український газ, - замість цього ми зменшуємо зменшуємо видобуток власного українського газу і купуємо дорогий імпортний газ. Тому ми будемо вимагати і наступного тижня прийняття нашої постанови про мораторій підняття цін на газ і запровадження реальної програми боротьби з величезними тарифами… Дякую. Запрошую до слова народного депутатаСпориша. Іван Спориш, 15-й округ, Вінниччина, "Блок Петра Порошенка". Звичайно, сьогодні, дійсно,удачний виступ міністра культури Євгена Нищука із трибуни, де, дійсно, сказано, і я знову ж таки хочу, як і виступаючі попередні сказати, українська мова, українська культура – це дійсно є Україна. І ми повинні її розбудовувати. І це залежить від молодого покоління, від шкіл, від учбових вищих закладів, тому що ми знаємо прекрасно, що вони майбутнє нашої України, вони будуть її створювати і розбудовувати. Але, на жаль, хотілося б, щоб ми її розбудовували, а не руйнували. Тому що ми зараз готуємося до виборів Президента і дуже багато почуємо популізму, популізму від цієї трибуни. І вже сьогодні ми багато чого чули, не тільки сьогодні, а й до запитань до уряду. Тому що я прекрасно розумію, мені як голові підкомітету сім'ї, молодіжної політики, дитини також важливо дуже, щоб молоді мами получали кошти, получали кошти на дитину у вихованні до 3 років. І це повинно так бути, ціна на газ, ціна на газ повинна бути меншою і ми це також розуміємо. Але я скажу, що в мене на окрузі бабки, вони не хочуть ціни на газ 7 гривень, вони не хочуть 3 гривні, вони хочуть получати справедливу субсидію і 1 гривня 50, 1 гривня 80, і саме так ми захищаємо сьогодні оці бідні верстви населення. Саме головне, щоб ця субсидія дійшла до них, і це було б тут набагато справедливіше. Я скажу, що мінімальна зарплата, яку ми сьогодні говорили, 4 тисячі 200, це дійсно мала. Хтось хоче 6, я, наприклад, хочу 8, але головне не в тому, хто скільки хоче, головне, щоб ми не допустили в Україні дефолт, хочеться, щоб із наявних фінансових чиселвичислялася ця зарплата. Але ж все-таки глядачі, коли дивлячись телевізор, вони думають, от кожен, хто більшу дасть ціну, то той, мабуть, і за тих буду голосувати. Тому я дуже хотів би, щоб ми Україну об'єднували, не роз'єднували і були якісь спільні у цьому напрямку. Болить питання також за середній клас, тому що ми прекрасно розуміємо, від нього залежить дійсно також майбутнє нашої країни. І правильно сьогодні ЄвгенНищук сказав з цієї трибуни, що фінансування училищ із місцевого бюджету повинно, це є утопія, це повинно бути фінансування з центрального бюджету. Тому що ми, якщо сьогодні занедбаємо училищами, не будемо мати середнього класу, сільське господарство, фермери не будуть мати спеціалістів у цьому напрямку. Ми і так знаємо, що сьогодні ціна на цукор, фермери вже відказуються сіяти цукровий буряк, тому що ціна на цукор сьогодні досить низька, 9 гривень 50 копійок, де продають у супермаркеті по 14-15 гривень, тут також повинна бути регуляція цукру

Дякую. І запрошую до слова народного депутата Ємця. Шановні українці! Слова, з якими я хотів би звернутись до вас сьогодні, вже не раз лунали в цьому залі. І в присутності уряду, Прем'єра, інших високих посадовців, і зараз, коли вже ця ложа пуста, і в залі лишились тільки ті, кому більше всього болить, це тепло. Навіть не ціни на газ, драконівські, а сам факт тепла. Сьогодні виступали представники, як мінімум десяти міст, які говорили про те саме, що є сьогодні в місті, центральному місті мого 68 тисяч населення. Хоча кажуть, що вже менше, ніхто не хоче рахувати, бо боїться, бо їх вже набагато менше може бути – це теж сиром'ятна правда. 13 тисяч квартир, 139 багатоповерхових будинків, 13 шкіл, 13 дитячих садочків, 7 лікарень, з 4 з нічним перебуванням, і так далі, так далі, і так по всій країні. Питаєш Прем'єра, з яким я говорив, ну,надцять раз, ну чому? Ну не мають, не мають люди нести відповідальність, які платять постійно свої гроші за послуги. Коли ви приходите в магазин і платити за хліб, за воду, за масло, за цукор, вам зразу дають товар, ви йдете в сумку кладете, йдете додому годуєте дітей. Чому, коли ти платиш за послуги теплокомунпостачання, тобі не дають послугу і розказують казку, хто винен? Приходиш до Прем'єра, винен "Нафтогаз", каже, "я його засуджую". Приходиш до "Нафтогазу" - Коболєв каже: "А борги не заплатили". Приходиш до місцевої влади - місцева влада каже: "Винен в усьому уряд, хай Гройсман приїде і подивиться, як живуть сміляни". А що робити людям, які постійно платять за свої послуги? Вдумайтесь, коли ми вже говоримо навіть в цьому залі про проблему, ми застосовуємо слова, розбаланс газу, баланс газу, боргові зобов'язання, субсидії, але там немає живого слова – людське життя. я підтримую тих сьогодні колег, які закликали Прем'єра створити і очолити штаб, але я дуже сумніваюсь, що він це зробить. Бо він цю версію вже вперто говорить багато раз: винна в цьому місцева влада. Так, місцева влада багато в чому винна, і смілянська в тому числі. Сьогодні о 14 годині буде вчергове начата спроба зібрати сесію і прийняти рішення про кредит у 15 мільйонів гривень для того, щоб закупити газ. А якщо знову не приймуть? А якщо знову кворуму не буде, то що з понеділка всім розходитися? Сьогодні вже рішення прийняли, з понеділка всі школи йдуть гуляти, бо це не вихід, це можна протягнути тиждень-два. А далі? А коли буде мінус 20? Я завжди намагався конструктивно вирішити це питання, але, якщо вам скажу чесно, якщо до понеділка в Смілі питання з теплом не буде розблоковано, я сам буду виводити людей на вулиці і перекривати дороги, чого ніколи не робив, а тепер буду, бо достало! Прошу підтримати всі політичні сили мене, які… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Іллєнка. Доброго дня, шановні українці! Давайте ми з вами сьогодні помріємо. Уявіть, що Україна повністю інтегрувалася в газотранспортну систему та ринок газу Європи. Ринок газу у нас повністю прозорий, газ продається через біржі, ціноутворення ринкове. Внаслідок прозорого розподілу ліцензій та видобуток газу в Україні до нас заходять десятки європейських та американських компаній, які стрімко збільшують видобуток українського газу, доходи від ренти в бюджет стрімко зростають. Україна починає експортувати природній газ, а українці через конкуренцію між продавцями починають купувати його дешевше. Помріяли? А тепер реальність. Шановні українці, прийнявши прогресивний Закон про ринок газу у 2015 році, уряд та парламент, на жаль, на цьому зупинились. Уряд продовжує надалі ганебну практику регулювання цін на газ, дешевший… дешевшу ціну для населення та високу для промисловості. Така практика що зробила? Вона спричинила корупцію, повністю демотивувала здійснювати заходи з енергоефективності серед населення, не дозволила фактично нам отримати транш від МВФ. А це у свою чергу спричинило і додало до девальвації гривні, і змусило Мінфін позичати кошти на ринках, щоб перекрити дефіцит державного бюджету, значно дорожче ніж це було б від МВФ.

популістичну постанову стосовно скасування підвищення цін на газ, і на цьому нахабно спекулюють уже не один тиждень. Я в свою чергу, шановні колеги, зареєстрував альтернативну постанову разом

Я виступаю проти популізму, я за ринкові реформи, і це правильно. Ми повинні навчитися говорити українцям правду, а не гальмувати зміни. І наостанок хочу повідомити хорошу новину, яка стосується політичного життя в Україні. Партія "Сила людей" сьогодні стала членом АЛДЄ (Альянсу лібералів та демократів в Європі) під час конгресу у Мадриді. Для нашої політичної сили це можливість налагодити співпрацю з європейськими партіями ліберально-демократичного спрямування з різних країн Європи, а це понад 60 членів. Члени АЛДЄ мають сім прем’єр-міністрів, зокрема з Чехії, Люксембургу, Бельгії, Данії, Естонії, Нідерландів, Фінляндії, і п'ять єврокомісарів, через яких можна просувати інтереси України в європейській спільноті. Дякую вам.

Шановні громадяни України, слухачі, глядачі! Шановні народні депутати, колеги, які перебувають сьогодні в залі! От ми сьогодні цілий день питали в уряду, що робити, як робити, чому холодно, чому газ дорогий, чому тарифи високі, чому Коболєв отримує мільйонні премії, за що. За те, що його юристи, які отримують заробітну плату дуже немаленьку, виконали фахово свою роботу? Причому всі забувають, що ще й найняли якусь там іноземну юридичну компанію за гроші… не кажуть, за які, виграли суд. Не отримали ще кошти, а отримали собі вже на кишеню гроші, яких би вистачило погасити заборгованість отих всіх міст і містечок, про які Олег Ляшко казав з трибуни, про які говорять наші колеги народні депутати. Так, люди добрі, що відбувається? Це ж гроші вас, платників податків, це гроші тих, хто наповнює бюджет, це гроші тих, хто утримує правоохоронну систему, Генеральну прокуратуру, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, врешті-решт НАБУ, чи, вибачте, "набуїстів", яких ми обрали і дали їм шалені зарплати в десятки тисяч гривень. А чим вони займаються? А я вам розкажу. Є стаття "Незаконне збагачення". Кого, чого, ефемерного якогось там дяді Васі? Ні, незаконне збагачення конкретної людини. Чи можна порушити кримінальне провадження по факту незаконного збагачення невідомої особи? Смішно, правда? Ні, вони це роблять, порушують кримінальне провадження щодо незаконного збагачення невідомої особи більше півтора року тому. І 9 осіб слідчих НАБУ, зачитую прізвища, хай країна знає своїх "героїв". Слідчі Національного антикорупційного бюро України:Фурсенко Віктор Володимирович, якщо не помиляюсь, ну, дрібним текстом такі ухвали суду можуть писати тільки висококласні спеціалісти; Немирович, Атаманчук, Веринчук, Гуляєв, Дуг, Магамедрасулов, Статур, Тобехтєєв, Ткач, Токар. 9 слідчих НАБУ займаються тим, що півтора року беруть ухвали у Солом'янського суду, а судді Агафонов, Оксюта, Сенін виносять неправосудні рішення, щоб вилучити технічний акт на будинок, який у 2007 році

Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаКишкаря. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Насамперед хотів би торкнутись декількох питань і привітати всіх українців з Днем української писемності та мови. Свого часу я також більше 40 років спілкувався російською і для мене це було абсолютно спокійне відношення до виборуязыка, мови, але після початку російської агресії я зрозумів, що неможливо більше використовувати мову країни, яка присилає сюди своїх солдат, щоби вбивати українців. Я спокійно перейшов на українську і відчуваю внутрішню гармонію до того, що я використовую рідну мову для спілкування. І це був мій осознанный вибір, до якого я закликаю кожного, хто ще вагається, і перейти на українську для повсякденного спілкування. Друге питання, яке мене турбує і яке я задавав сьогодні Прем’єр-міністру нашої країни, це те, що в нашій країні станом на сьогодні використовується близько 1 тисячі 500 незаконних автозаправних станцій, на яких генерується прибуток більше 100 мільйонів доларів, і все це корупційні тіньові кошти, які йдуть не на посилення нашої держави, а на збагачення окремих ділків, які намагаються впарювати нам, українцям, якийсьшмурдяк на цих автозаправних станціях. Все це вищесказане спонукає робити вибір, чим відрізняється вільний громадянин вільної країни від тоталітарного суспільства? Тим, що він має вибір і він відповідальний за свій вибір. Він може робити речі як законні, так і незаконні, але наслідки торкаються кожного члена суспільства, тому сьогодні я хотів би закликати всіх робити правильний свідомий вибір впользу посилення нашого суспільства, в пользу посилення нашої держави: переходити на українську, не купувати контрафактне пальне, не збагачувати корупційні оборудки тих, хто продовжує сидіти на схемах. І таким чином ми будемо послаблювати тіньову економіку і посилювати реальну, і робити нашу країну сильнішою. А все це, і посилення армії, і медицини, і сектору освіти, і в кінці-кінців взаємною повагою один до одного, коли ми будемо розуміти, що саме наш вибір,вибір вільної свідомої людини робить кожного з нас сильнішим і робить сильнішим нашу країну, нашу Україну. Прошу всіх зробити свій вибір, використовувати його в правильному напрямку і любити нашу країну і робити все, щоб її посилювати кожного дня. Слава Україні! Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Іллєнка. 13:32:25 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Дякую народному депутату Сидоровичу, що передав слово. Шановні українці, я сьогодні хочу звернутися до вас всіх з абсолютно кричущою ситуацією, яка відбувається в місті Києві, на моєму виборчому окрузі, на Лісовому масиві, біля метро "Лісова", де журналісти декілька тижнів тому виявили, що невідомі злочинці знищили більше 400 дерев в лісі, на ділянці лісу. І власне, знищення відбувалося через те, щосверлили в деревах отвори, заливали туди невідомий хімікат і дерева загинули. Після того, як це стало відомо, я як народний депутат разом з депутатами Київради від "Свободи", разом з представниками районної адміністрації, ми провели виїзну нараду на цьому місці. Там були представники поліції. Виявилось, що поліція навіть не відкрила кримінальне провадження за цим жахливим фактом! Після того вони сказали, що вони відкриють. Я написав своє депутатське звернення. Із Деснянського відділку поліції прийшла відповідь, що вони не вбачають логічного зв'язку між тим, що сталося з цими деревами, що їх отруїли, і тим, власне, що вони загинули, і тому вони не будуть відкривати провадження. це абсолютно ненормальна ситуація, яка означає, що там є домовленість, очевидно. Що, очевидно, хтось вирішив там проводити будівництво, на цій ділянці. Для того, щоб це зробити, спочатку отруїли дерева, потім скажуть: "Ну, так дерев там вже немає, лісу немає – давайте там щось збудуємо". І власне, це продовження мала ця історія. Тому що вчора вранці на цій ділянці з'явилися невідомі злочинці з бензопилами, які просто почали вирубувати ці дерева. І власне, вдалося їх зупинити представникам лісництва. Тобто ця ситуація продовжується. Я хочу звернутися з цієї трибуни до тих злочинців, які стоять за цими діями, за тими, хто їх покриває в тому числі в поліції, що вам не вдасться там нічого побудувати! "Свобода" не дасть там провести ніякого будівництва! Там буде ліс. Ми будемо висаджувати там дерева і ми вам це обіцяємо. І знайте це, що ви тільки, якщо там з'явитесь, ви тим самим підтвердите, що це ви робили І ми вимагаємо від представників правоохоронних органів провести всебічне розслідування цього злочину, покарати винних, у тому числі тих, хто замовляв цей злочин, хто стоїть за цим злочином. І нарешті хочу звернутися загалом щодо того, що відбувається у місті Києві, на превеликий жаль, тому що ми побачили, що з тим, власне, новим міським головою, який зараз є (уже не новим, а скільки років він уже знаходиться), паном Кличком не зменшилася кількість незаконних забудов, різних скандалів, знищень зелених зон, а тільки збільшується. І з цим необхідно завершувати, тому що інакше просто не буде можливості у киян нормально жити в своєму місті. Але ми цього не допустимо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Ємця. Дякую. виборці, шановні громадяни України! У мене іноді виникає таке враження, що десь хтось у високих кабінетах має якісь просто принципи, таке життєве кредо: не дай Бог, не зробити щось хорошого українському народу. От те, що відбулося вчора під час голосування за Закон про "євробляхи", свідчить про те, що окремі фракції, окремі комітети у цьому парламенті вони чітко мають завдання зробити так, щоб український народ був бідний, поширити зубожіння як можна ширше, роздати субсидії і тим самим тримати кожного українського громадянина на гачку заради своїх політичних інтересів. Поясню, що мається на увазі. Правки, які стосувалися запровадження пільг і нульових ставок для електромобілів. Чому це так було б важливо і вигідно кожному українському громадянину? Подивіться, скільки сьогодні коштує бензин. Ну, зрозуміло, що платити такі гроші за бензин сьогодні можуть тільки люди або самі олігархи, або дуже близькі доолігархату, тому що звичайний громадянин має користуватися метро, навіть якщо у нього є автомобіль, бо заплатити і знайти гроші на бензин він не має вже змоги. Електромобіль не витрачає жодного, жодного літру, жодного граму бензину. На зекономлені за рік кошти українська сім'я могла б виїхати всією сім'єю відпочити за кордон, на море, або зекономити 2-3 тисячі доларів собі на якісь свої інші потреби. Здавалося б, коли піднімаються тарифи на 23 відсотки, що може бути, ну, більш показовим для парламенту - дати людям, можливість українцям зекономити на кожну сім'ю по 3-4 тисячі доларів на рік, запровадити електромобілі, запровадити економію на бензині? Вчора ці правки до законопроекту мною і представниками "Батьківщини", Олексієм Рябчиним та іншими, були внесені. профільний комітет від БПП пані Южаніної зробив, ну, скрутив величезну дулю цим правкам і, власне, вимогам українського народу, щоб держава працювала на народ, щоб не народ працював на державу тим самим, як вони вважають, збільшуючи бюджет, а, навпаки, держава має працювати для народу і бюджет має працювати для народу. Але вчора в українському парламенті було продемонстровано, що цей парламент не здатен приймати народні рішення, а здатен вирішувати ті завдання, які перед ним ставлять з якихось інших високих кабінетів, ставлять олігархи, ставлять взагалі країна-агресор для окремих фракцій. Як можна вирішити це питання? По-перше, ми залишимо відповідні правки і будемо наполягати, що голосування за бюджет можливо лише з тим, щоб електромобілі і пільги по них нульові були збережені, і український громадянин мав можливість зекономити гроші в той час, коли бензин дорожчає, в той час, коли гривня нівелюється, український громадянин може отримати можливість зекономити собі дуже серйозну суму суму коштів на кожну сім'ю. І друге питання: зміна виборчого законодавства. Якщо ми хочемо, щоб в парламенті приймались рішення, якщо ми… ми хочемо, щоб парламент працював на український народ і це був український парламент, виборче законодавство має бути змінено. Відкриті виборчі списки мають бути запроваджені. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаЗаружко.

ВалеріяЗаружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України! шановні колеги! Я дуже люблю добрі новини, але, на жаль, з теперішнім урядом добрих новин дуже мало. Тому приходиться все брати у власні руки. Півтора роки тому 8 тисяч працівників державного підприємства "Селидіввугілля" почали мати проблеми із своєчасною виплатою заробітної плати. Люди отримували затримки по заробітній платі 4-6 місяців. Вони приїжджали з протестами до Києва, стояли тут під Верховною Радою, під Кабміном, голодували їх сім'ї і діти, люди нічого не могли добитись. Але через запеклу боротьбу фракції Радикальної партії на всіх рівнях, через те, що ми робили шалений тиск, через нашу послідовність та наполегливу працю нашій команді нарешті вдалося добитись того, що шахтарям почали виплачувати заробітну плату. Їм виплатили вже зарплату за вересень, за жовтень, навіть борги за червень. Люди дуже вдячні. Вони нам дякують. Вони дзвонять кожного дня. Мені дуже приємно про це говорити. Ми добилися справедливості для шахтарів, але ми на цьому не зупинимося. Ми будемо продовжувати контролювати своєчасну виплату заробітної платні на державних шахтах України. боротися за справжню реформу вугледобувної галузі. За те, щоб нарешті, був прийнятий запропонований Радикальною партією Олега Ляшка промисловий пакет реформ, за те, щоб був прийнятий законопроект "Купуй українське, плати українцям!", який є основним в цьому пакеті реформ, який надасть можливість шахтарям бути впевненими в тому, що у них буде робота, стабільна зарплата і якесь майбутнє, в яке вони будуть вірити в якесь стабільне і блискуче майбутнє. Ми будемо боротися за те, щоб відбулася, нарешті, масштабнаенергомодернізація, яку влада вже давно обіцяє українцям. Але ми зараз цієї модернізації не бачимо. Ми будемо боротися за те, щоб був збільшений видобуток власних корисних копалень та власних енергоносіїв. Ми будемо боротися за те, щоб були знижені, нарешті, тарифи для населення, а не так як зараз підвищені. Ми будемо боротися за справжню енергонезалежність, за створення нових робочих місць, а не за стимулювання трудової міграції як зараз відбувається у владі. Ми за те, щоб кожен українець, нарешті, отримав достойну заробітну плату та достойну пенсію, коли він завершить свій трудовий путь; за те, щоб люди почували себе гідними у власній країні; за те, щоб країна становилася сильнішою; за те, щоб вона насправді інтегрувалася не тільки на словах, але і на ділі в європейське суспільство. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаКишкаря.

нашої мови, писемності. Але, знаєте, свято з трошечки такими суперечливими відчуттями. З одного боку, нам справді багато чого вдалося зробити. Як голова міжфракційного об'єднання в парламенті "За мову!", я бачу ті зміни, які нам вдалося всім разом проголосувати. Я хочу подякувати всім, хто голосував за українську мову на радіо, всім, хто голосував і коли ми відстояли фактичне повернення другої державної мови російської. Бо ви всі прекрасно розумієте, що у 2014 році стало зрозуміло московським агентам, що не пройде питання другої державної мови. І вони як пішли? Вони це назвали "мова національних меншин" і почали прописувати під цією егідою декілька етнічних наших меншин. Цьому стали підгравати. Але за цим насправді стояло одне – зберегти в школах навчання російською мовою до 11 класу. Не вивчення, як у всіх країнах Європи і світу, а саме навчання. Я пам'ятаю, як 7 годин ми провели на 3 поверсі рік тому, в Законі "Про освіту", коли 7 стаття голосувалася, як Павло Юхимович Гриценко, який після цього теж до Руху вступив, директор Інституту української мови Національної академії наук, як ми билися з деякиминеолібералами в нашому парламенті, які щиро говорили, що треба залишити, а в чому проблема. Тому що всі розуміють: носії мови є носієм культури. Угорської мови – угорської культури, російської мови – російської культури… Носій культури замовляє державу, замовляє систему управління, яка прийде на цю територію і буде тут лояльно сприйнята. 64 рази Росія забороняла українську мову за роки, коли вони взяли нас в рабство і захопили нашу територію. За майже 400 років 64 рази вони забороняли нашу мову. І нам вкрай важливо толерантно, спокійно пояснити, що, справді, є багато російськомовних українських патріотів. Пояснити їм прагматичну роль мови, що в Тернополі немає "русского мира" не тому, що там ядерна зброя чи тому що там член НАТО, а тому що там український культурний простір. Якщо ми хочемо, щоб в Харкові, в Дніпрі, щоб у нас не було цієї загрози, Маріуполі, в Бердянську, нам потрібно потрошечку переходити всім на українську мову. А що у нас відбувається і чому сумно? Тому що до пропозицій Народного Руху не дослухалися. Замість року української мови, щоб можна було спитатися за виконання робіт, видали Указ про 10 років української мови. Дали доручення ще в квітні місяці і в травні місяці, дали за 2 місяці розробити уряду програму розвитку української мови. Листопад. Де програма?

Дякую. Запрошую до слова народного депутатаКривошею. Дякую. ГеннадійКривошея. Дякую Віталію Филимоновичу Сташуку за передане слово. Фракція "Народний фронт". Сьогодні у своєму виступі я хотів би підняти питання роботи Кабінету Міністрів і Державної архітектурно-будівельної інспекції. Всі ми прекрасно в принципі з вами знаємо і чуємо, чули про проблематику, яка існувала у останні щонайменше 10-15 років. Корупційні різні схеми були, різні методи впорядкування введення в експлуатацію об'єктів житлової інфраструктури, постійні корупційні скандали. Я є автором і співавтором не одного законопроекту. Деякі з цих законопроектів ми вже тут проголосували за останні декілька років в парламенті. І мені досить приємно було чути, що буквально декілька днів назад громадські організації, представники, будівельні організації, будівельники, які мають відповідний досвід роботи, почали відмічати, і досить продуктивно відмічають позитивні результати саме у сфері роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції. Разом з тим, я хотів би наголосити на певних фактах, в дійсності позитивних моментів, які на сьогоднішній день є. Перше. Ми всі з вами прекрасно знаємо, я хотів би на цьому нагадати, що більшість, а це приблизно 80 відсотків заяв, які сьогодні надходять до Державної архітектурно-будівельної інспекції, це заяви від простих громадян. Тобто реєстрація звичайних простих будиночків категорії СС1. На сьогодні фактично на всі 100 відсотків прибрано корупційну складову. І я хотів би звернути увагу кожного громадянина України, ніякий на місці "рішало", ніякий заступник, помічник будь-якої районної адміністрації, ради, місцевий депутат, будь-хто не може вам ніяким чином заборонити, навіть взяти копієчку, і не давайте нікому за вирішення своєї своєї проблеми щодо реєстрації вашого будівництва в органах Державної архітектурно-будівельної інспекції. Це досить великий позитив - 80 Інвестори на сьогодні досить продуктивно відмічають роботу саме в реєстрації досить серйозних, важливих інвестиційних проектів. Це було досить великою проблемою і складною проблемою, яку ніяким чином ніхто не хотів навіть вирішувати. Але, дякуючи тому, що в дійсності уряд, на чолі з Прем'єр-міністром, сьогодні змогли упорядкувати і зробивши так звану в Державній архітектурній будівельній інспекції і запустивши програмуонлайн-систему "Прозора ДАБІ", сьогодні ми зможемо і можемо контролювати повністю хіт кожного документу, хто коли що подав, хто як зареєстрував, які є зауваження і яку отримав відмову. Тому, враховуючи дану перспективу і дані позитивні результати саме Державної архітектурно-будівельної інспекції, я вважаю, що ми маємо виходити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаКошелєву. АльонаКошелєва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці! Свій сьогоднішній виступ я хочу присвятити доброті сердець наших громадян. Нещодавно мені стало відомо про долю 90-річного харків'янина Михайла Івановича Литовки. Вдумайтесь, через відсутність коштів на існування у своєму поважному віці він мав і був змушений продавати книжки в переході харківського метро. Більше того, це не просто книжечки, це написані ним і видані дитячі казки, які він зміг надрукувати зі своєї мізерної пенсії. Я дякую тим небайдужим харків'янам і волонтерам, які побачивши жахливі обставини дідуся через соціальні мережі долучили тисячі українців для допомоги. Зі свого боку я звернулася до голови Харківської облдержадміністрації з проханням покращити його матеріально-побутове становище та надати належну соціально-правову підтримку. Взагалі я хочу відмітити, що на плечах українських волонтерів тримається армія, а також незахищені верстви населення, що опинилися у складних життєвих обставинах, які через байдужість чиновників можуть залишитися наодинці зі своїми бідами, ми точно найміцніша і наймилосердніша нація. Адже, погодьтеся, знаходимо можливість навіть допомагати іншим, коли самі живемо за межею бідності. Вдумайтесь, згідно дослідженням Організації Об'єднаних Націй на межі бідності зараз знаходиться близько 80 відсотків населення України. І тут не потрібна складна арифметика, адже запропонована урядом мінімальна заробітна плата на 2019 рік становить всього півтори тисячі гривень, що навіть менше ніж розраховано урядом не справедливий прожитковий мінімум. Наразі в Україні проживають 12 мільйонів пенсіонерів, з них лише 10 відсотків отримують дійсно високі пенсії, в той час як всі інші українські пенсіонери просто виживають. І ми все частіше помічаємо їх на вулицях, на станціях метро, де вони продають останні речі з дому, аби хоч якось вижити. Така ситуація є наслідком непослідовної економічної та соціальної політики, яку потрібно негайно змінити. Команда Радикальної партії на чолі з лідером Олегом Ляшком докладає всіх зусиль, щоб змінити існуючу антисоціальну політику та пропонує радикальну формулу успіху України та кожного громадянина України. Хто не шанує своїх батьків, дідів та прадідів, не матиме успішного майбутнього. Саме тому фракція Радикальної партії Олега Ляшка вимагає закріплення в проекті бюджету на 2019 рік мінімальної заробітної плати на рівні 6 тисяч гривень, що дозволить у свою чергу підняти і пенсії. Крім того, ми пропонуємо радикальний план відновлення економіки, план подолання бідності та збільшення добробуту українців, план повернення заробітчан додому, план захисту національних інтересів, відродження національного виробництва готової продукції. Наш план… Дякую. Ви завершили? Декілька тижнів назад Україну сколихнуло рішення Президента Порошенка підвищити тарифи на газ. Так, я не обмовився, це не рішення уряду, це рішення Президента і кожен в цій залі це розуміє. Я думаю, що пора вже. Вже настав час "Армію, мову і віру" – міняти на "панами, мальдіви, корупція". Або я не знаю, "високі тарифи, заморожування зарплат і пенсій, корупція в армії". Ну, такі гасла треба використовувати діючому Президенту, щоб реально відображати те, що він робить з країною. От переді мною, не переді мною, а за декілька виступів переді мною виступав представник президентської фракції, який сказав: "Так відбувається, бо немає грошей в державі – раз, і йде війна – два". Ви знаєте, от у мене в руках судові рішення по одній дуже цікавій справі. Це справа кредиту, який взяла корпорація "Богдан" в українському державному "Укрексімбанку". Я задаю просте питання: звідки в українській економіці будуть гроші, якщо наближена до Президента Порошенка корпорація отримує кредит?

Звичайно, державний банк не отримає прибутку. Звичайно ж, він не може влити… не зможе влити ці гроші в український бюджет. Звичайно, що за рахунок цих неотриманих грошей не можна буде знизити тарифи, не можна буде підняти зарплати і пенсії. Мені можуть сказати: ці кошти українська корпорація "Богдан" використала для розвитку української економіки. Ні, шановні колеги. За перше півріччя цього року десятки мільйонів євро виведені корпорацією "Богдан" в країну-агресор – в Російську Федерацію. Ось вам і армія з вірою разом, і ще й трошки мови там є. Тому немає такого бажання сьогодні у Президента Порошенка щось робити, у нього є бажання отримувати гроші під… 46 відсотків річних і потім платити їх в країну-агресор. До речі, поки я вступаю тут перед вами, з'явилася ще одна новина. Згідно з розслідуванням програми "Схеми" через банк Порошенка вивели близько 2 мільярдів гривень з банку Януковича. Ось що відбувається, ось куди ідуть гроші українських платників податків. Я переконаний, що новий Президент забезпечить і нормальне функціонування української економіки, і зниження тарифів, і притягнення всіх винних до відповідальності. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Борислава Березу. І після цього у нас буде останній виступ. Доброго дня! Я сьогодні виступаю як голова Тимчасової слідчої комісії у справах вбивства КатериниГандзюк та нападу на громадських активістів. Хочу відзвітувати про те, що комісія вже зібралася перший раз. З 19 членів було 17. Була обрана секретарем комісії пані Олена Сотник. Крім того, наступне засідання буде у наступний четвер. Поки я бачу, що всі члени комісії співпрацюють, за що їм велика подяка. Більше того, незважаючи на те, що ніхто не очікував позитиву, я налаштований на те, що комісія зможе працювати, тим більше, що вже дали своє добро на співпрацю представники Нацполіції МВС та Служби безпеки України, за що їм теж велика подяка за порозуміння. Я сподіваюся, що Генпрокуратура теж буде співпрацювати. Це ми побачимо вже в четвер, якщо їх представники з'являться на комісії і зможуть дати ту інформацію, яка нам потрібна.

Я сподіваюсь, що нам вдасться досягти того результату, який не задовольнить когось, а покаже, чи було проведено слідчі дії так, як вони повинні були проведені, чи все було зроблено для того, щоби визнати, хто замовник, хто виконавець у кожній справі, яку ми отримуємо. я сподіваюсь, що громадськість побачить, як депутати можуть співпрацювати для того, щоби задовольнити запит суспільства. Дякую.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Історія, яку я зараз розкажу, – біль і відчай однієї жінки, але ця історія стосується кожного, бо на місці цієї людини могла бути саме ваша мама чи бабуся. Повісилася через відмову у субсидії – саме такий напис має бути на могилі Наталі Михайлівни Нестеренко, 61-річної пенсіонерки ізСартани на Донеччині, яку поховали два дні тому. Вона вкоротила собі віку, залишивши замість передсмертної записки квитанції за комуналку зі сплаченими на позичені кошти боргами. Чоловік Наталі Михайлівни помер кілька років тому. До останнього часу жінка жила з сином Михайлом, який був прописаний в будинку разом з нею. Син працював зварювальником на зарплату 3,5 тисячі гривень. Вона отримувала пенсію 1 тисячу 600 гривень. Місяць тому Михайло одружився і став жити окремо із своєю жінкою. Мати пішла переоформлювати субсидію за новими правилами, бігала від кабінету до кабінету за новими і новими довідками, бідкалася сусідам, що сил уже немає ганятись за папірцями, але врешті у субсидії їй-таки відмовили. Виявилося, в жінки є борг по комуналці – 2 тисячі 400 гривень. Для жінки з пенсією 1 тисячу 600 гривень ця сума була космічною. Жаліючись сину на кричущу несправедливість, мати обронила фразу: "Хоч бери і вішайся". Цю фразу від неї чули і сусіди, але ніхто і не міг подумати, що це не просто фраза. Наталя Михайлівна економила на всьому: їла суп на воді, найдешевшу ковбасу, хоча все життя працювала кухарем і годувала смачною їжею сотні людей; світло вона майже виключила, працював тільки холодильник; опалення попри морози теж не вмикала – спала вдягненою у кріслі. У хаті було дуже сиро, адже жінка панічно боялася, що субсидію так і не отримає і платити за комуналку не буде чим, тому свідомо мерзла. На роботі біля плити жінка нажила грижі та купу хвороб, але і лікуватись не було за що, тому терпіла. Наталя Михайлівна позичила гроші в сусідки та сестри на короткий термін, віддала борг за комуналку і повісилась. Перед тим як піти на цей страшний крок, жінка виклала на столі квитанції про оплату. Вони були більш красномовними за будь-яку передсмертну записку. Всі родичі та знайомі не мають сумніву, що причиною самогубства стала та клята субсидія, яку жінці не дали через бюрократію та байдужість чиновників. Абсурдні правила оформлення субсидії змушують людей виписувати дітей з хати, які роз'їхались по всьому світу і саме тому довідки про доходи їх неможливо зібрати. Пенсіонери звикли допомагати дітям, відкладати хоча б по 100 гривень на місяць на шоколадки онукам, а, виявляється, тепер саме на дітей покладається обов'язок оплати за комуналку батькам, бо доходи всіх членів родини враховуються при нарахуванні субсидії. Ця смерть на совісті влади. Дай Боже, щоб вона була останньою. Прошу людей, не кидайте своїх близьких наодинці з власною бідою. Цій родині ми допоможемо. Але таких родин мільйони по Україні. Тому я зроблю все, щоб в моїй країні не гинули люди ні на війні на фронті, ні на тарифній війні, оголошеній владою. Тому я і наша команда, ми вимагаємо від влади повернути правила нарахування субсидій, знизити ціну на газ і ввести мораторій на підвищення тарифів. Досить смертей. Ми маємо виграти у цій війні. Прийде час справедливості.

Шановні громадяни України, шановні виборці! Я хочу привернути вашу увагу до тієї серйозної небезпеки, яка задумується провокатором з Кремля, Президентом Російської Федерації Путіним на окупованих територіях Донецька і Луганська, де 11 листопада за сценарієм Кремля намагаються провести незаконні, не за законами України псевдовибори. Це страшний сценарій, який повністю нагадує те, що Кремль розіграв на окупованому Донбасі в листопаді 14-го коли обрали там якихось прем'єрів, якихось керівниківпсевдореспублік і тим самим не тільки зірвавши мінські переговори, мирні переговори, дипломатичні переговори, а й призвівши до серйозного загострення ситуації в першу чергу на фронті. Саме після тих псевдовиборів трапилися страшні трагедії в аеропорту в Донецьку, де було просто російськими військовими знищено найкращих українських військових. Також після того трапилась трагедія під Дебальцевим. І ми хочемо нагадати всьому світові, що зараз відбувається з боку Кремля грубе порушення домовленостей в рамках Мінських угод. Кремль не виконує жодного пункту Мінських угод. І ці вибори не повинні призвести тільки до занепокоєння чергового світу. Очевидно, що ця авантюра вимагає серйозного посилення санкцій проти Російської Федерації, яка ставить напередодні тим більше виборів реальних і законних в Україні, президентських і парламентських, ставить на загостреннябезпекове, політичне на Донбасі. І також я хочу звернутися до всіх українських політиків, до лідерів парламентських фракцій, до лідерів політичних партій з проханням. Це є наш спільний сьогодні виклик, який стоїть перед Україною. Я прошу вас публічно засудити ці псевдовибори і разом звернутися до світової спільноти, до наших партнерів Сполучених проханням, з вимогою – це має мати серйозну відповідальність для Кремля, це має мати серйозне посилення санкцій. Ну, і сьогодні насправді Служба безпеки України вже оприлюднила отриману ними інформацію відносно того, що в Кремлі уже навіть результати цих псевдовиборів намалювали, деКарабас Барабас вже написав, скільки його буратіни (поставлені ним маріонетки) в Донецьку і Луганську отримають. Сьогодні Сполучені Штати Америки, Служба безпеки звертаються до українців, до наших братів і сестер на окупованих територіях бойкотувати ці псевдовибори. Очевидно, що ми усвідомлюємо, що там є страшний тиск, страшний ризик сьогодні від цих маріонеткових режимів, озброєних новітньою російською зброєю, яку вони залучають до простих українців з вимогою йти на вибори. усвідомлюючи все це, ми закликаємо і звертаємося до українців на окупованих територіях – ігноруйте ці сценарії Кремля. А до політиків українських – я прошу, будь ласка, давайте разом публічно засудимо цю провокацію Кремля. Дякую. І ми завершили нашу сьогоднішню роботу. Я хочу вам нагадати, що наступного тижня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. А чергове засідання пленарне Верховної Ради України відбудеться у вівторок 20 листопада 2018 року о 10 годині ранку. На цьому ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую.